jutro na pustni torek! Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam z nadaljevanjem 28. seje Državnega zbora.

naslednjih sej Državnega zbora. Želi morda besedo? Predstavnica Vlade? Ne. Želijo morda besedo predstavniki poslanskih skupin? Kolega Cigler Kralj in kolega Logar. Izvolite. Hvala predsednica. Dobro jutro vsem. Poglejte, v Poslanski skupini Nove Slovenije bomo glasovali proti preložitvi, ker ravno obrazložitev Vlade, s katerim utemeljuje predlog za preložitev 13. točke te seje, torej te deklaracije o usmeritvah zunanje politike argumentira ravno nasprotno. Torej, oni pišejo, da smo v zadnjih dneh priča odmevnim dogodkom, ki že tako hitro spreminjajoče se geopolitične razmere v svetu vnašajo dodatno mero negotovosti in da na mizi tako ni le vprašanje zagotavljanja trajnega in pravičnega miru v Ukrajini, temveč tudi vprašanje trajne varnosti Evrope. Dodajam, tudi Republike Slovenije, ki je članica Evropske unije in evropska država. Ravno zaradi tega bi morali, bi morali po našem mnenju danes to obravnavati. In predsednik Vlade danes ne more priti predstaviti glavnih usmeritev, ker se pripravlja na izredno sejo sveta, ki bo čez dva dni. Glasovali bomo proti. Argumentacija je neresna in kaže samo na to, da žal predsednik Vlade, Vlada in zunanje ministrstvo nima koncepta,

Hvala lepa, predsednica. Jaz se strinjam z obrazložitvijo kabineta predsednika Vlade za odstavitev te točke. Jo bomo podprli. Mislim, da je prav, da jo odstavimo od današnje seje. Pričakujem pa, da je potreben tudi naslednji korak. Namreč, v dopisu za predstavitev točke jasno piše referenca na spremenjene geopolitične razmere, kakor tudi dinamiko odnosov znotraj Evropske unije. če boste natančno brali deklaracijo, ki jo je sedaj predlagalo Ministrstvo za zunanje zadeve, ne odgovarja tem izzivom. Skratka, samo preložitev tega dokumenta pomeni, da bomo ostali goli in bosi v tej spremenjeni geopolitični situaciji tudi po tem, ko bomo obravnavali ta dokument. Zatorej bi predlagal, da Ministrstvo za zunanje zadeve vzame nazaj in naredi revizijo dokumenta skladno s tistim uvodom pri tej deklaraciji in se zelo jasno opredeli do spremenjenih partnerskih odnosov s transatlantsko partnerico, da zelo jasno zavzame stališče glede poglobljenega sodelovanja znotraj Evropske unije in tudi odnosa do tistih držav,

področja enostavno v teh spremenjenih geopolitičnih razmerah ne more več funkcionirati in da se tudi jasno opredeli do predloga migracijske politike, ki ga predlaga država Danska, in ki ga je podpisalo že 15 držav članic. Ki spreminja način obravnave migrantske problematike z oblikovanjem migrantskih centrov zunaj Evropske unije. Predlagam, da Slovenija pristopi k temu sporazumu. To so vsa področja, ki so ključna, ki tudi odgovarjajo na razloge, ki jih je predsednik Vlade oziroma Kabinet predsednika Vlade dal kot obrazložitev za predložitev točke, in šele takšna deklaracija bo potem tudi prava osnova za razpravo v Državnem zboru. Drugače pa bomo podprli preložitev te točke. Hvala lepa. Še kdo morda želi od vodij poslanskih skupin? (Ne?) Potem zaključujem predstavitev stališč o predlogu za preložitev in prehajamo na odločanje o predlogu, da se razprava in odločanje o predlogu deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju januar 2025 - junij 2026, preložita na eno naslednjih sej Državnega zbora. Prosim vas, da preverite delovanje glasovalnih naprav in glasujemo o preložitvi. Glasujemo.

Navzočih je 62 poslank in poslancev, za jih je glasovalo 51, proti pa... potem pa moramo preveriti, kaj je. Prekinjam sejo za 15 minut, da preverimo, kaj se je zgodilo. Žal, za 15 minut. Nadaljujemo ob 9.25.

V zvezi z nedelovanjem oziroma delovanjem glasovalnih naprav vas vljudno prosim, da vsakič, ko ustavite kartico, da ste pozorni na to ali lučka utripa ali gori. Če lučka utripa, potem kartica ni pravilno ustavljena in jo je potrebno ponovno ustaviti. Če lučka gori, potem je kartica pravilno ustavljena. Na to bodite pozorni vsakič tudi, ko opozarjam na to, da je treba preveriti delovanje svojih glasovalnih naprav.

No, samo v bodoče, prosim bodite pozorni, če se zgodi, da lučka ne sveti, da na to opozorite pred glasovanjem. Hvala lepa. Torej, ugotavljam, da je bil predlog sprejet, zato bo Državni zbor razpravo in odločanje o predlogu deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju januar 2025-junij 2026.

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada in za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici Vlade, Tini Heferle, državni sekretarki na Ministrstvu za notranje zadeve. Izvolite. Hvala lepa predsednica za besedo. Lep pozdrav vsem. Osebna izkaznica je eden najpomembnejših osebnih dokumentov, ki potrjuje identiteto in državljanstvo posameznika. Sodobna osebna izkaznica izraža še veliko več in ni le klasičen dokument s fotografijo, ampak vsebuje tudi čip, ki omogoča elektronsko identifikacijo in podpis. Poleg tega vsebuje biometrične podatke, kar dodatno povečuje njeno varnost. To novo osebno izkaznico, ki se je pričela izdajati konec marca leta 2022, ima že več kot 800000 državljanov. Novo osebno izkaznico, ki uveljavlja tudi funkcijo zdravstvene kartice oziroma kartice zdravstvenega zavarovanja, uporablja tudi preostali del državljanov torej otroci, ki pa do tega trenutka, do te novele niso imeli osebne izkaznice z elektronsko identiteto, zato se tudi njihove osebne izkaznice niso morale uporabljati kot kartice zdravstvenega zavarovanja. S to novelo to odpravljamo. Predlog zakona prinaša tudi pomembne ukrepe, ki bodo v postopku vložitve vloge preprečevali priložitev lažne fotografije. Sledljivost izvora fotografije bomo zagotovili na način uvedbe obvezne predložitve fotografije v digitalni obliki posnete preko že obstoječega sistema e-fotograf. Pri tem je potrebno poudariti, da gre za mehak mehak prehod, saj je aplikacija e-fotograf v uporabi že od leta 2008. Uporablja pa jo že kar 255 fotografov. Seveda novela upošteva tudi državljane, ki imajo posebne življenjske okoliščine, in tako dopušča tudi izjeme, ob katerih bo še vedno omogoča preložitev klasične fotografije v fizični obliki. Predlog zakona oziroma predlog novele skrajšuje tudi rok hrambe fotografije v elektronskem odložišču iz enega leta na šest mesecev. Na novo se določa tudi, da fotograf podobe obraza ne sme popravljati ter da mora fotografijo izbrisati svojih naprav najkasneje naslednji delovni dan po izdaji Potrdila o referenčni številki fotografije, sicer je v prekršku. Slednje doslej sploh ni bilo urejeno in sedaj bo preprečevalo neupravičeno kopičenje fotografij državljanov na napravah fotografov. (nadaljevanje) več poenostavitev postopka za upravne enote in odpravlja ovire za državljane. Posebej izpostavljamo torej novost pri načinu evidentiranja podatka o vročitvi osebne izkaznice. Če je doslej veljalo, da državljan ob vročitvi podpiše papirnato povratnico, ki se kasneje potem skenira v sistem kot dokazilo o opravljeni vročitvi, bo po novem zadostoval podpis na podpisano napravo poštarja, ki se bo samodejno prenesel v sistem. Samo za zanimivost: v lanskem letu je bilo po pošti vročenih več kot 171 tisoč osebnih izkaznic in ob predpostavki, da se za vsakoročno obdelavo vročilnice tako na pošti kot tudi potem na upravni enoti potroši 3 minute časa, to pomeni prihranek nekaj več kot 8 tisoč 500 ur dela na letni ravni. Gre torej za velik časovni prihranek, ki so še kako pomembni z vidika racionalizacije dela ljudi, ki se s tem ukvarjajo. S predlogom zakona se omogoča tudi enostavnejše uveljavljanje morebitne reklamacije osebne izkaznice. Potem med pomembnejšimi novostmi je tudi uvedba avtomatiziranega obveščanja državljanov o datumu izdelave osebne izkaznice in njene predaje na pošto, če se državljan seveda za to odloči ob oddaji vloge. Državljan bo v tem primeru lahko navedel elektronsko pošto za prejem obvestila, s čimer se še enkrat razbremenjuje upravne enote številnih klicev in podajanja informacij o tem, ali je osebna izkaznica že bila izdana. Novela zakona posredno naslavlja tudi problematiko fiktivnih / znak za konec razprave/ prijav prebivališč. Podpis iz vloge za osebno izkaznico se bo lahko uporabljal za primerjavo s podpisom, ki je na dokazilu. O pravici do bivanja na nekem naslovu. Potem nenazadnje pa smo predvideli tudi še eno življenjsko spremembo, ki smo jo detektirali nedavno nazaj, in sicer ob poplavah avgusta 2023, v katerih je bilo poškodovanih in uničenih več identifikacijskih dokumentov. S predlogom novele se torej uvaja možnost, da lahko v takih primerih Vlada odreagira hitro in določi plačilo obrazca za osebne izkaznice iz proračuna Republike Slovenije. Skratka, predlog vsebuje številne pozitivne spremembe tako za državljane kot za administracijo. Za sejo odbora je bil pripravljen predlog, se pravi uskladitvenega amandmaja koalicijskih poslancev, ki ga kot Vlada podpiramo in hkrati predlagamo, da se tretja obravnava v skladu s poslovniškimi pogoji opravi na isti seji. Hvala. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo in za predstavitev poročila odbora dajem besedo članu odbora, Branku Zlobku. Izvolite. Spoštovana predsednica, državna sekretarka, poslanke, poslanci! Odbor je kot matično delovno telo na 27. seji, 11. 2. 2025 obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici. Predstavnica predlagatelja je v dopolnilni obrazložitvi med drugim poudarila, da predlog zakona širi uporabnost osebne izkaznice, poenostavlja in pospešuje določene postopke pri izdaji osebne izkaznice ter ob tem razbremenjuje upravne enote, odpravlja nekatere pomanjkljivosti pri izvajanju Zakona o osebni izkaznici v praksi in zmanjšuje možnost prevar in zlorab identitete. Pojasnila je, da se s predlogom zakona dodatno širi uporabnost osebne izkaznice tako, da se omogoči uporaba osebne izkaznice v sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja tudi za državljane do dopolnjenega 12. leta starosti. Predlog zakona med drugim določa tudi obvezno predložitev digitalnih fotografij ob vlogi za izdajo osebne izkaznice, ki jo posname fotograf, ki uporablja aplikacijo e-fotograf. To omogoča sledljivost fotografije in preprečuje zlorabe. Ob zaključku je dodala še, da se z vloženimi amandmaji koalicijskih poslanskih skupin odpravljajo pomanjkljivosti predloga zakona. ki jih v svojem mnenju, ki jih je v svojem mnenju navedla Zakonodajno-pravna služba. Odboru je bilo posredovano mnenje Zakonodajno pravne službe. Predstavnica ZPS pa je na seji povedala, da je imela Zakonodajno-pravna služba na podlagi zakona veliko pripomb, nomotehnične, ustavno pravne kot tudi pravno sistemske narave, ki pa z amandmaji niso bile v celoti naslovljene. Razloge za to je v posredovanem mnenju predstavilo Ministrstvo za notranje zadeve. Kot je še povedala predstavnica ZPS, je predlog zakona tudi notranje neskladen. Predstavnik Državnega sveta je predstavil mnenje Komisije Državnega sveta za državno ureditev, ki predlog zakona podpira. (Nadaljevanje) in člani odbora predstavila sprejetje predloga zakona, ki odpravlja nekatere pomanjkljivosti v izvajanju zakona ter z uporabo sodobnih informacijskih tehnologij poenostavlja in pospešuje postopek izdaje osebne izkaznice ter ob tem zmanjšuje možnost prevar in zlorabe identitete. Izpostavila sta povezavo z registrom stalnega prebivalstva, ki bo preprečevala fiktivne prijave prebivališč in posledično zlorabe socialnih transferjev. Članica odbora je pozdravila tudi širitev uporabnosti osebne izkaznice v sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja tudi za državljane do do dopolnjenega 12. leta starosti ter možnost, da Vlada določi plačilo obrazca osebne izkaznice iz proračuna Republike Slovenije, če je bila osebna izkaznica poškodovana, uničena ali pogrešana v naravnih in drugih nesrečah. Po končani razpravi je odbor glasoval o amandmajih poslanskih skupin koalicije in jih sprejel, prav tako vse člene predloga zakona. Hvala.

pozdrav spoštovane in spoštovani. Predlog novele Zakona o osebni izkaznici prinaša številne prilagoditve zakona novim potrebam, za državljanke in državljane pa odpravljanje administrativnih ovir. Tako bo za predložitev fotografije za izdelavo osebne izkaznice obvezna predložitev digitalnih fotografij, ki jih posname fotograf z aplikacijo eFotograf, s katero je bilo do sedaj izdelanih že skoraj 60 odstotkov vseh osebnih izkaznic. Seveda bodo omogočene izjeme. Ob sprejemu vloge izven uradnih prostorov bo v primeru bolezni, invalidnosti ali drugih izjemnih okoliščin še vedno možna predložitev fotografije na papirju. Med drugim se poenostavlja sledenje vročitvam, ureja se hramba prstnih odtisov v uradni evidenci, uvaja se možnost avtomatiziranega obveščanja državljanov o datumu izdelave osebne izkaznice ter predaje dokumentov na pošto. Predlog novele prinaša tudi možnost elektronske izkaznice za državljane do dopolnjenega 12. leta in s tem tudi možnost sočasne uporabe osebne izkaznice kot kartice zdravstvenega zavarovanja. Biometrično osebno izkaznico ima sicer od njene uvedbe marca 2022 že več kot 790 tisoč državljanov, ta izkaznica pa se je dobro uveljavila tudi v funkciji kartice zdravstvenega zavarovanja. Kljub vsemu pa bi v Levici Ministrstvo za notranje zadeve radi ponovno spomnili na še eno potrebno spremembo vezano na osebno izkaznico. Z zadnjo spremembo Zakona o osebni izkaznici, sprejeto pod prejšnjo vlado, je bil pri obrazcih za izdelavo na dvojezičnih območjih, kjer živita avtohtoni narodni skupnosti, poleg slovenščine in italijanščine ali madžarščine, dodan še napis v angleščini. Grafična rešitev, ki jo je uvedel takrat uveljavljeni pravilnik, je nesrečno uvedla rešitev, ki predvideva znake v slovenščini večje velikosti, nato pa manjše velikosti za znake v angleščini in šele s tem v jezikih avtohtonih narodnih skupnosti, kar je po našem prepričanju diskriminatorno. Predvsem pa ne sledi praksi v sosednji Italiji, kjer je slovenski napis popolnoma izenačen z italijanskim. Zato je nujna rešitev, ki bo spoštovala enakopravno rabo, ki pomeni tudi grafično enakopravnost slovenščine in jezika avtohtonih narodnih skupnosti. Vemo, da bi sprememba za seboj potegnila finančne posledice, a trdno verjamemo, da bo ministrstvo pred naročanjem novih obrazcev osebnih izkaznic spremenilo grafično podobo in uvedlo nove obrazce, ki bodo omenjeni problem razrešili kot tudi verjamemo, da ima ministrstvo te Vlade za predlagano rešitev in zelo pomemben detajl, posluh za spremembo. Nekdanjega ministra Hojsa, ki kljub neomajni podpori prejšnji vladi iz vrst poslancev avtohtonih narodnosti

Najlepša hvala za besedo, spoštovana predsednica, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci. Pred seboj imamo torej Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici. (nadaljevanje) poenostavlja in obenem pospešuje določene postopke vezane na izdajo osebne izkaznice, ter tako tudi v nekem delu razbremenjuje upravne enote. Pomembno je, da spremembe zakona gredo tudi v smeri večje varnosti, saj zmanjšujejo možnost prevar in zlorab identitete. Današnji čas namreč pred nas postavlja mnoge varnostne izzive, tudi na področju elektronskih komunikacij in kibernetske varnosti, zaradi česar so takšne vsebinske spremembe zakona še kako pomembne. Ključna sprememba Zakona o osebni izkaznici pa je, da bodo preko elektronske identifikacije lahko kartico za zdravstveno zavarovanje odslej uporabljali tudi otroci do 12. leta starosti. S tem bo omogočena tudi hitrejša obravnava pri izvajalcih zdravstvenih storitev, saj zaradi uporabe biometrične izkaznice kot identifikacijskega dokumenta ne bo več treba dodatno preverjati identitete za varovane osebe. Obvezno je potrebno predložiti digitalne fotografije, ki jo posname fotograf, ki uporablja aplikacijo e-fotograf. To povečuje varnost uporabnikov, saj omogoča sledljivost fotografij in lahko tudi pravočasno prepreči morebitne zlorabe. Vzpostavlja se povezavo z Registrom stalnega prebivalstva, kar bi lahko tudi preprečevalo tako imenovane fiktivne prijave prebivališč. Poslanci stranke Demokrati bomo predlog zakona o osebni izkaznici podprli. Najlepša hvala. Hvala lepa. Naslednja Poslanska skupina Svobode. V njenem imenu kolegica Jožica Derganc. Izvolite. **JOŽICA Spoštovani vsi prisotni! Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici je še en korak k večji digitalizaciji storitev javne uprave, poenostavitev postopkov, ki bo uporabnikom prijazna, hitra in učinkovita. Z novelo zakona širimo možnost uporabe osebne izkaznice v sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja tudi za državljane do dopolnjenega 12. leta starosti. Izkaznica bo opremljena z nizko stopnjo zanesljivosti elektronske identitete, ki bo služila zgolj za preverjanje upravičenosti do zdravstvenih storitev otroka. Podatki na čip bodo ločeni od biometričnih podatkov odraslih, kar zagotavlja najvišjo raven varnosti. Kljub poenostavitvam za uporabnike povečujemo varnost podatkov in postopkov. Če se bo namreč ugotovilo, da so bili ob izdaji izkaznice uporabljeni lažni podatki ali ponarejeni dokumenti se bo izkaznico preklicalo z dnem vročitve Odločbe o razveljavitvi osebne izkaznice. Imetnik pa bo moral takšno izkaznico vrniti v treh dneh, sicer bo dobil globo. Obvezna bo uporaba digitalne fotografije sistem e-fotograf, ki bo omogočala hitrejšo izdajo osebnih izkaznic, saj fotografije ni treba skenirati in preverjati na upravno enoti. enoti. To bo opravil sistem, ki obstaja že od leta 2008, a njena uporaba za fotografe doslej ni bila obvezna. V letu 2023 se je že več kot 70 procentov osebnih izkaznic izdelalo na podlagi digitalnih fotografij, v Sloveniji pa je okoli 200 fotografov, ki so vključeni v sistem e-fotograf. Fotografi morajo za uporabo sistema pridobiti elektronsko identifikacijo, ustrezno opremo in opraviti izobraževanje. S spremembo zakona bo vključenje novih fotografov še lažje in cenejše, saj bo izobraževanje izvajalo Ministrstvo za notranje zadeve, in to brezplačno. Ko fotograf zajame fotografijo, jo preko varnega sistema pošlje v centralo evidence. Sistem preveri kakovost slike in ji dodeli unikatno referenčno številko, ki jo stranka predloži ob vlogi. S tem se zagotavlja varnost, sledljivost in odgovornost fotografov pri izdelavi fotografij za osebne dokumente. Fotograf bo moral izbrisati fotografijo najkasneje naslednji delovni dan po izdaji številke. S tem se preprečuje, da bi lahko prišlo do zlorabe fotografij. Rok hrambe v centralni evidenci se skrajšuje na šest mesecev. Z novelo torej vgrajujemo več varovalk, ki bodo skrbele za varnost osebnih podatkov naših državljanov. Kljub temu, da bo obvezna uporaba digitalnih fotografij zakon vseeno upošteva tudi situacijo, ko to ni možno. Zato se bo v primerih, ko je oseba bolna, invalidna ali bo imela posebne okoliščine zagotavlja možnost najema fotografije na upravni enoti ali na diplomatsko konzularnem predstavništvu v tujini. Prstni odtisi se bodo ohranili še 15 dni po vročitvi osebne izkaznice, zgolj za primer, če se ugotovi, da je pri izdaji izkaznice prišlo do napake in bo potrebno izdelati novo. Na ta način državljanom ne bo potrebno ponovno oddati prstnih odtisov. To je uporabno še zlasti za državljane naše, ki se nahajajo v tujini. Enostavnejše bo tudi vročanje osebnih izkaznic, saj bodo evidence izdanih osebnih izkaznic povezane z evidenco Pošte Slovenije, ki izvaja vročitve. S pomočjo podpisa preko elektronske naprave **7. TRAK (VI) 9.45** (nadaljevanje) bo upravna enota takoj obveščena o vročitvi dokumenta. Ne bo več potrebno po tem, da bi na upravne enote pošiljali fizične povratnice in jih nato skenirali ter vnašali v uradno evidenco. Postopek bo avtomatiziran, hiter in brezpapiren. S tem se bo razbremenilo zaposlene na upravnih enotah in na Pošti Slovenije. Državljani bodo imeli možnost avtomatiziranega obveščanja o datumu izdelave osebne izkaznice in njene predaje na pošto, če bodo seveda sporočili svoj elektronski naslov. Predlog zakona tudi omogoča preprečevati lažne prijave prebivališča in zlorabe socialnih pravic. Omogoča primerjavo podpisa na vlogi za osebno izkaznico s podpisom na dokazilo o pravici do bivanja. Uradne osebe bodo lahko v nekaterih primerih prepoznale ponarejanje podpisov in s tem omejile zlorabo. Če obstaja dvom o resničnosti prijave stalnega prebivališča, lahko upravne enote sprožijo postopek preverjanja. Z vsemi navedenimi spremembami delamo pomemben korak naprej, poenostavljamo postopke, krepimo varnost in zmanjšujemo administrativne ovire. Poslanski skupini Svoboda si želimo moderne, učinkovite in varne sisteme, ki svojim državljanom zagotavljajo hitrejše, enostavnejše in varnejše storitve. Ta zakon prinaša rešitev v tej smeri, zato ga bomo seveda podprli. Hvala.

Zakonom o spremembi in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici se širi možnost uporabe osebne izkaznice v sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja tudi za državljane do dopolnjenega 12. leta starosti. Preprečuje se predložitev lažne fotografije s tem, ko se določa obvezno predložitev digitalne fotografije posnete preko že obstoječega sistema e-fotograf. Izjema glede fotografije na papirju bo še vedno možna, ko zaradi izjemnih okoliščin ni mogoče pridobiti digitalne fotografije ali kadar bo vloga vložena na diplomatskem konzularnem predstavništvu v tujini. Poenostavlja se sledenje vročitvam s podpisom na podpisno napravo poštarja, podaljšuje se hramba prstnih odtisov v uradni evidenci, ki omogoča enostavnejšo izvedbo reklamacije, uvaja se avtomatizirano obveščanje državljanov o datumu izdelave osebne izkaznice in njene predaje na pošto, določa se lastnoročni podpis na osebni izkaznici, ki ne sme izkazovati besed, simbolov ali drugih oznak, ki niso sestavni del posameznikovega osebnega imena. Z namenom učinkovitega odkrivanja fiktivnih prijav prebivališč se omogoča, da se podpis iz vloge za osebno izkaznico lahko primerja s podpisom na dokazilo o pravici do prebivanja na naslovu. Vzpostavlja se podlaga, da lahko vlada določi plačilo obrazca osebne izkaznice iz drugega vira, če je do poškodbe, uničenja ali pogrešitve osebne izkaznice prišlo v naravnih in drugih hujših nesrečah. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke pozdravljamo odpravo nekaterih pomanjkljivosti v izvajanju zakona ter z uporabo sodobnih informacijskih tehnologij poenostavlja in pospešuje postopek izdaje osebne izkaznice ter ob tem zmanjšuje možnost prevar in zlorabo integritete. Nekoliko nas je zmotilo veliko število pripomb Zakonodajno-pravne službe, ki jih je vladajoča koalicija odpravila s številnimi amandmaji. Prav tako pa se odpravlja možnost vloge obrazca v elektronski obliki, kar ne sledi načelom digitalne preobrazbe. Glede na navedeno v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici ne bomo nasprotovali.

Kot je bilo že danes večkrat povedano, prinaša zakon nekatere dobre rešitve kot je na primer, da se biometrična osebna izkaznica v sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja zdaj lahko tudi uporablja za otroke, ki so dopolnili 12 let starosti. Na primer k vlogi za izdajo osebne izkaznice mora državljan predložiti referenčno številko digitalne fotografije, ki se hrani v elektronskem odlagališču fotografij za osebne dokumente in kaže njegovo pravo podobo, s čimer se dejansko zagotavlja sledljivost izvora fotografije. Fotograf pa mora fotografijo izbrisati iz svojih naprav najpozneje naslednji delovni dan po izdaji potrdila o referenčni številki fotografije. Podoba obraza, torej fotografija, se lahko naredi tudi izven uradnih prostorov pristojnega organa, če je to potrebno zaradi bolezni državljana, njegove invalidnosti ali drugih izrednih razmer in okoliščin. (nadaljevanje) stroškov državljanov, poenostavitve in pospešitve postopka evidentiranja. Vloge se določa, da se prstni odtisi v evidenci osebnih izkaznic hranijo še 15 dni od vročitve osebne izkaznice, s čimer se omogoči izdaja nove osebne izkaznice, če bi prišlo vmes do reklamacije. To je pomembno v krajih, ko gre za večjo oddaljenost do urada, kot je na primer na konzularno diplomatskih predstavnikih, posebno za naše državljane, ki živijo v tujini. Povezovanje evidence izdanih osebnih izkaznic z evidenco Pošte Slovenije pa pomeni izvajanje lažjih storitev vročitve. To se pravi, nič več ni papirja, nič več ni skeniranja. Zelo pomembno v Poslanski skupini Nove Slovenije ocenjujemo, da se preprečuje namen fiktivnih prijav prebivališč in posledično tudi zloraba socialnih transferjev in drugih pravic, ki so povezane s prijavljanjem prebivališča. Podpis vlagatelja vloge za izdajo osebne izkaznice se lahko uporabi tudi za primerjavo podpisa na dokazilu o pravici do prebivanja na naslovu, ki se prijavlja po zakonu, ki ureja prijavo prebivališč. Ta pojav v Novem mestu in tudi v jugovzhodni Sloveniji dobro poznamo. Torej, v Novi Sloveniji ocenjujemo, da zakon prinaša za državljane določene administrativne razbremenitve,

Hvala lepa za besedo, spoštovana predsednica. Kolegice in kolegi! Predlog zakona v svojem bistvu omogoča širšo uporabnost osebne izkaznice, tiste, ki omogočajo biometrične funkcionalnosti dokumenta. Gre za informacijsko rešitev, ki ob popolni implementaciji prednosti bistveno olajša vsakodnevno življenje nosilcev osebne izkaznice oziroma državljank in državljanov Republike Slovenije. Bistvena rešitev zakona omogoča uporabo biometrične osebne izkaznice tudi v sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja. Predlog zakona zato širi uporabo osebne izkaznice v sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja tudi za državljane do dopolnjenega 12. 12. leta starosti, s čimer se omogoča hitrejša in obravnava pri izvajalcih zdravstvenih storitev. Predlog zakona prav tako naslavlja tveganje za zlorabe, ki se, nedvomno. Povečajo v primeru širitve uporabnosti. Osebne izkaznice po novem prenehajo veljati z dnem vročitve odločbe o razveljavitvi, če so bile izdane na podlagi neresničnih podatkov ali pa na podlagi ponarejenih dokumentov. Prav tako se zlorabe preprečujejo z digitalizacijo postopka pridobitve osebne izkaznice. V sklopu tega postopka je ob vlogi potrebno predložiti referenčno številko digitalne fotografije iz elektronskega odložišča fotografij za osebne dokumente. S tem predlagatelj zagotavlja sledljivost izvora fotografije in preprečuje morebitne manipulacije. Nadalje se postopek pridobitve osebne izkaznice olajšuje s krepitvijo fleksibilnosti pri zajemanju fotografij. Fotografijo lahko ob vlogi neposredno zajame tudi uradna oseba, če so izpolnjeni tehnični pogoji oziroma, ko ima pristojni organ sam napravo za zajem fotografije. Nenazadnje pa se z novimi varovalkami preprečuje prijava fiktivnega prebivališča, saj se bo po novem podpis vlagatelja vloge za izdajo izkaznice lahko na strani uradne osebe uporabil za primerjavo s podpisom na(?) dokazilo o pravici do prebivanja. V Poslanski skupini Socialnih demokratov menimo, da zakon prinaša koristne razrešitve namenskosti osebne izkaznice. Prav tako tudi optimizira izdajo samega dokumenta ter uvaja tudi nove varovalke, ki preprečujejo zlorabe.

zaradi prisotnosti prevajalke, zato ker smo spremenili dnevni red, zato bom sedaj predstavil svoje stališče k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici. Ustava Republike Slovenije v 11. členu določa, da je uradni jezik v Sloveniji slovenščina. Na območjih, občini, kjer živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, je uradni jezik tudi italijanščina italijanščina ali madžarščina. Meseca maja leta 2022 je Vlada sprejela Pravilnik o izvrševanju zakona o osebni izkaznici skupaj s prilogami obrazcev, ki določajo obliko in vsebino obrazcev osebnih izkaznic in se nanaša na zakon iz leta 2011. Na podlagi omenjenega pravilnika se tako v 7. členu Zakona o osebni izkaznici izdajajo izkaznice na obrazcu, ki se tiska v slovenskem, angleškem in italijanskem jeziku ali v slovenskem, angleškem in madžarskem jeziku. Kljub temu 7. člen zakona ne določa jasno zaporedje uporabe jezikov. Žal torej v Pravilniku o izvrševanju iz leta 2022 sta jezika narodnosti na tretjem mestu. Meseca marca 2022 tudi niso zaprosili za pisno mnenje krovnih organizacij, tako italijanske narodne skupnosti kot madžarske narodne skupnosti. Torej oktobra 2023 sta se avtohtoni narodni skupnosti seznanili s problematiko in sva nemudoma, sta jo nemudoma opozorili Ministrstvo za notranje zadeve v dopisu in tako opozorili na neustavnost dvojezičnih novih osebnih izkaznic. Opozorili so, da je osebna izkaznica neustavna tudi, zaradi manjšega zapisa jezika narodnosti v primerjavi s slovenščino. Gre za drugačno obliko in velikost črk, torej je neustavno. Istočasno sva o tem obvestila tudi Varuha človekovih pravic ter zagovornika načela enakosti. V svojem odgovoru predvsem zagovornik načela enakosti priporoči Vladi, torej Ministrstvu za notranje zadeve, da spremeni 7. člen zakona meseca novembra oziroma decembra 2023. Zagovornik načela enakosti priporoči Vladi tudi spremembo omenjenega obrazca. Torej, naj bosta italijanski in madžarski jezik na drugem mestu na narodno mešanem območju in da bo zapis jezika v enaki obliki in enaki velikosti črk. Ravno tako priporoči **10. da prekliče vse osebne izkaznice in izda nove. Vlada ne sprejme odločitve in se v zvezi s tem priporočila ne izvedejo nekaj mesecev, potem ministrstvo nam sporoči, da je finančni strošek previsok za celotno akcijo. Ministrstvo nam potrdi, da je obrazec neustaven, ravno tako tudi pravilnik in člen zakona. Vendar nam sporoči, da ni mogoče zaradi pomanjkanja finančnih sredstev izvesti preklic osebnih izkaznic, žal ne vemo točnega števila izdanih osebnih izkaznic, torej morda je cifra izdanih osebnih izkaznic 100000, morda je strošek 15 milijonov, to so hipoteze. Ministrstvo nam je zato priporočalo, da sprožimo ustrezen postopek pred ustavnim sodiščem. Leta 2024, zakon, ki ga danes preučujemo, gre v javno obravnavo. In midva kot poslanca skupine italijanske in madžarske narodne skupnosti posredujeva Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o osebnih izkaznicah, in sicer s kolegom podava pobudo za spremembo 7. člena zakona. In sicer tako, da se zakonsko določi in jasno zapiše vrstni red vseh treh uradnih jezikov na način, ki bo nedvoumno izražal enakopravnost vseh treh uradnih jezikov. To je torej razlog, kljub temu, da se strinjamo z vsem, kar je bilo rečeno o novi biometrični osebni izkaznici, ki je korak v pravo smer za Slovenijo, vendar se ne strinjamo in ne moreva podpreti zakona, ker s strani različnih institucij Varuha človekovih pravic, zagovornika načela enakosti sta potrdila, da je člen zakona neustaven. Torej, bova nedvomno sprožila ustrezen postopek pred Ustavnim sodiščem, ampak moramo tudi najti ustrezno rešitev za kršitev Ustave Republike Slovenije. Zato poslanca Poslanske skupine italijanske in madžarske narodne skupnosti Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici ne moreva podpreti. Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? Vlada? Predstavnica Vlade, izvolite, imate besedo. Hvala lepa, se bom na kratko odzvala, glede na to, da je bilo kar nekaj govora o tej dvojezični rešitvi osebne izkaznice, ki sicer ni predmet zakonske materije. To ureja pravilnik, pa vendar je treba par stvari pojasniti. Zdaj, ta grafična rešitev dvojezičnih osebnih izkaznic, ki jo danes poznamo in ki jo problematizira gospod poslanec oziroma oba poslanca, predstavnika narodnih manjšin, je bila uvedena leta 2022 pod prejšnjo vlado. In sicer moram povedati, da postopek je bil načeloma, pravno formalno korekten. Pravilnik je bil objavljen na e-demokraciji. Neke pripombe ali pa opozorila na neustreznost zapisa takrat ni bilo. Tako, da je zapis nekako nastal zgolj in samo zaradi nekih tehničnih rešitev, tak kot je danes. Slišali smo, da so črke, ki zapisujejo črke, se pravi v angleškem jeziku in v jeziku narodnih manjšin so v nekoliko manjšem fondu.

Zdaj, treba je biti korekten in povedati, da s to rešitvijo sicer mi popolnoma sledimo in zadostimo kriterijem, ki nam jih narekuje uredba o biometriji, kjer je določeno, da je potrebno na identifikacijskem znaku, kot je osebna izkaznica, imeti uradni jezik in potem tudi zapis v angleškem jeziku, ker je vendarle to dokument, ki identificira osebo. Tudi zunaj meja Slovenije. In s tem bi v bistvu rada poudarila tudi to, da sicer smo imeli na našem ministrstvu pod, se pravi skupaj z ministrom Poklukarjem na sestanku oba predstavnika narodnih manjšin, kjer sta ravno to, kar je gospod poslanec sedaj izpostavljal v razpravi, tudi nam predstavila. Je pa treba poudariti, da osebne izkaznice, takšne kot so danes in to je bilo tudi ves čas stališče Ministrstva za notranje zadeve, niso neustavne, ker, kot rečeno, zadostujejo pogoju jezika in zadostujejo pogoju, da je naveden, se pravi uradni jezik. Kot rečeno, gre pa za tehnično pomanjkljivost oziroma za neke vrste razumevanje z naše strani opozorilom, ki smo jih bili deležni. Tako da lahko rečem, da že ta hip potekajo pogajanja s podjetjem Cetis, ki oskrbuje Republiko Slovenijo z osebnimi izkaznicami, da dorečemo neko drugačno oziroma takšno tehnično rešitev, ki bo sprejemljiva tudi za državljane oziroma za oba poslanca, predstavnika narodnih manjšin. Pogajanja so v teku in pričakujemo, da bomo s 1. 1. 2026 že lahko pričeli s tiskanjem novih osebnih, dvojezičnih osebnih izkaznic, ki bodo zadostile tem tehničnim pogojem, kot smo jih bili, Še enkrat bi pa poudarila, da tudi takšna osebna izkaznica, dvojezična, kot je danes, je popolnoma sprejemljiva, ustavno skladna in zadostuje vsem kriterijem, ki so tako z našim zakonom kot z evropsko uredbo kot tudi s pravilnikom predpisani.

Hvala za besedo. Zahvaljujem se državni sekretarki Tina Heferle za odgovor. Predvsem v delu, ki se nanaša na trud, na trud Vlade za rešitev problematike, ki je za nas in za tiste, ki sledijo Ustavo, ključnega pomena, torej osebna, biometrična osebna izkaznica. Torej naj pride do vseh tehničnih rešitev težav, to se strinjamo, se strinjam z vami. Vendar, ko sta dva jezika uradna oziroma trije, v tem primeru dva jezika italijanske, italijanske, madžarske narodne skupnosti na mešanih območjih, ko sta ta dva jezika enakovredna, potem enakovredna slovenskemu jeziku, torej morata biti enako zapisana. Obstaja tudi sodba Ustavnega sodišča, ki govori o tem, da jezika na mešanem območju morata biti tudi pred slovenščino. To pomeni biti uradni jezik, imeti iste pravice, iste možnosti glede na

Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati morda? (Ne.) Potem pa zdaj res zaključujem razpravo in o amandmaju bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora odločali danes v okviru glasovanj.

Predsedujoča, spoštovani poslanke in poslanci. Pred nami je obravnava Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin, ki med ostalimi zagotavlja sistemske rešitve glede povprečnin ter dodatnih sredstev za zmanjševanje objektivnih razlik v prihodkih občin. Rešitev že vsebuje Zakon o izvrševanju proračuna za leti 2025 in 2026, z novelo Zakona o financiranju občin pa bo rešitev postala trajna in sistemska. Ključnih sedem rešitev zakona, ki jih bom predstavil, je tako resnično plod dolgotrajnih konstruktivnih pogajanj. Trajala so dobro leto dni s predstavniki reprezentativnih združenj občin. Predlog sta podprli tako Skupnost občin Slovenije kot Združenje mestnih občin Slovenije, ki skupaj predstavljata veliko večino Slovenskih občin. Naj rešitve, ki jih prinaša novela zakona, ki je pred vami, na kratko povzamem. Ključne so izdaja občinskih obveznic in zadolževanje v tujini. Občine bodo lahko pridobile sredstva pri mednarodnih razvojnih bankah in izdale obveznice ob soglasju Ministrstva za finance, povečuje se obseg zadolževanja in uvaja sanacijski postopek, največji obseg zadolževanja občine se poveča z 10 procentov na 15 in novela zakona zakona uvaja sanacijske postopke oziroma sanacijski postopek za trajno nelikvidne ali prezadolžene občine. Novela zagotavlja tudi sredstva za zmanjševanje objektivnih razlik. Uvaja se namreč trajna rešitev za dodatna sredstva in nov način izračuna povprečnine, uvaja ukrepe za odpravo finančnih težav občin. Ministrstvo za finance bo na podlagi sprejete novele lahko sprožilo sanacijske ukrepe, kadar bo občina izpolnjevala določene pogoje. Posodablja kazalnike razvitosti občin. Namreč uvaja se posodobitev sistema kazalnikov, ki bo omogočal bolj objektivno določanje razvitosti občin. Zmanjšuje administriranje pri postopkih, ki se izvajajo v procesu, povezanem s sofinanciranjem skupnih občinskih uprav. Zdaj bo pravilnik o sofinanciranju podpisal le minister pristojen za lokalno samoupravo. Uvaja, če lahko temu tako rečem, tudi tehnične spremembe pri sofinanciranju občin z romskimi naselji. Določa se namreč namenska poraba sredstev in kriteriji za njihovo razdelitev, kar je bilo priporočeno tako s strani Varuha človekovih pravic kot matičnega odbora tega Državnega zbora. Predlog zakona je bil podprt na seji Odbora Državnega zbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, podprla ga pa je tudi komisija in interesna skupina področja lokalne samouprave v Državnem svetu in prav tako je prejel podporo s strani Državnega sveta na plenarni seji. Po več kot letu dni usklajevanja verjamem, da je predlagana novela zelo dobro pripravljena in odgovarja na izzive financiranja lokalne samouprave. Pri pripravi amandmajev se je pri novem 17.a členu pripetila manjša napaka, saj je v besedilu amandmaja napačno naveden člen 13.a namesto 13.b. Ker gre za očitno napako, kar je vidno tudi iz same vsebine določbe, prosim za ustrezen popravek v fazi redakcije. In v primeru, da so izpolnjeni ustrezni poslovniški pogoji predlagam oziroma prosim, da Državni zbor na tej seji opravi tudi

poslanke in poslanci! Odbor je kot matično delovno telo na 27. redni seji 11. 2. 2025 obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin. Pred obravnavo predloga zakona je potekala obravnava predloga Poslanske skupine SDS za sklic javne predstavitve mnenj o predlogu zakona. Predstavnik predlagatelja za sklic javne predstavitve mnenj je navedel razloge na podlagi katerih so v skladu s 46. členom Poslovnika Državnega zbora predlagali, da se na matičnem delovnem telesu opravi predstavitev mnenj. Predstavnik predlagatelja predloga zakona je poudaril, da je bil predlog zakona leto dni usklajevan z mnogimi deležniki in da javna predstavitev mnenj ne bi bila potrebna. Po krajši razpravi je potekalo glasovanje o predlogu sklepa za sklic javne predstavitve mnenj. Ker predlog sklepa za sklic javne predstavitve mnenj ni bil sprejet, je odbor začel z drugo obravnavo predloga zakona. Predstavnik predlagatelja, državni sekretar Ministrstva za javno upravo je podal dopolnilno obrazložitev k predlogu zakona ter podrobno predstavil bistvene rešitve, ki jih prinaša. Nato so mnenje o predlogu zakona podali še predstavnik Zakonodajno-pravne službe in predstavnica Državnega sveta. V razpravi sta poslanki Poslanske skupine Svoboda povedali, da predlog zakona prinaša pravičnejši sistem financiranja občin. Izpostavili sta, da predlog zakona prinaša dobre rešitve za občane, med drugim izdajo občinskih obveznic kot nov vir financiranja občin za dovoljenj, in povečanje dovoljenja zadolževanja občin iz današnjih 10 na 15 odstotkov. Med drugim sta omenili financiranje občin z evidentiranimi romskimi naselji, kjer sta poudarili, da so to namenska sredstva o katerih je potrebno poročati in da takšno rešitev podpira tudi Svet romskih skupnosti Republike Slovenije. Izpostavili sta, da predlog zakona upošteva solidarnost in zagotavljanje kakovosti življenja prebivalcev ne glede na občino, kjer živijo. Napovedali sta podporo predloga zakona in vloženih amandmajev s strani koalicijskih poslanskih skupin. Poslanec in poslanka Poslanske skupine SD, SDS sta v razpravi med drugim poudarila, da so nekatere občine precej zadolžene in ob tem izrazila nestrinjanje glede v predlogu zakona navedenih pravnih podlag za zadolževanje občin za infrastrukturne projekte. Omenila sta kazalnike razvoja občin, ki so po njuni oceni neustrezni, izpostavila sta tudi romsko problematiko in upanje, da bo predlog zakona pripomogel k rešitvi te problematike. Povedala sta, da je že sedaj vzpostavljen nadzor nad sredstvi, ki so jih občine z eventualnimi romskimi naselji prejemale. Ocenjujeta, da predlog zakona, da je predlog zakona škodljiv za slovenske občine, zato ga v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke ne bodo podprli. Ob koncu je bilo poudarjeno, da bi z njihove strani predlaganimi amandmaji predlog zakona lahko popravili. Poslanka Poslanske skupine Nova Slovenija - krščanski demokrati je povedala, da Združenje, Združenja občin pozdravlja določene rešitve, ki jih predlog zakona prinaša. Med drugim je opozorila na po njenem mnenju problematičnost kriterijev glede dodelitve sredstev za sofinanciranje obveznosti občin s strani evidentiranimi romskimi naselji. Ocenjuje, da navedeni kriteriji nimajo neposredne povezave z romsko problematiko, saj so Romi znotraj posameznih občin zelo različni, njihovo število je različno in se spreminja. Poudarila je, da ni razloga, da bi sedanje stanje nadgrajevali. Pozvala je vlado k ponovnemu razmisleku pri členu, ki naslavlja spremembo financiranja občin z evidentiranimi romskimi naselji, saj dve združenji občin menita, da to ni prava pot. Poslanka Poslanske skupine Levica je izpostavila, da je v okviru dosedanjega sistema financiranja občin z romskim prebivalstvom pogosto prihaja do nenamenske porabe sredstev. Poudarila je, da predlog zakona prinaša merila za dodelitev namenskih sredstev za občine / znak za konec razprave/ z evidentiranimi romskimi naselji in sistemsko ureja izračun povprečnin. Omenila je, da predlog zakona med drugim zagotavlja tudi boljšo **14. TRAK: (SC) – 10.20** (nadaljevanje) sistemsko zadolževanje za izvajanje infrastrukturnih projektov, kar bo omogočilo njihovo hitrejšo izvedbo, tudi gradnjo neprofitnih stanovanj. V Levici pozdravljamo predlog zakona in ga bodo podprli prav tako amandmaji koalicije. Po končani razpravi je odbor glasoval o amandmajih poslanskih skupin koalicije o predlogih za amandmaje odbora Poslanske skupine SDS in o predlogih za amandmaje odbora odbora poslanskih skupin koalicije in o predlogu za amandma odbora Poslanske skupine Svoboda in Levica. Odbor je sprejel amandmaje poslanskih skupin koalicije, amandmaja odbora k 8., 10., 17. členu in za novi 17.a člen ter vse člene predloga zakona. Hvala. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin, prva ima besedo Poslanska skupina Nepovezanih poslancev kolega Tine Novak. Ga ni. Potem gremo naprej in naslednja Poslanska skupina Svoboda, v njenem imenu magistrica Tamara Kozlovič, izvolite. Spoštovana predsednica, minister s sodelavci Ministrstva za javno upravo, poslanke in poslanci! Pred nami so pomembne spremembe Zakona o financiranju občin, ki prinašajo sistemsko nadgradnjo financiranja lokalne samouprave in dodatna nujno potrebna sredstva, ki bodo prinesla večjo pravičnost pri financiranju občin. V Sloveniji je 212 občin, ki se razlikujejo tako po velikosti, številu prebivalstva, naravnih danosti in tudi po razvitosti kljub temu pa so vse podvržene enotni zakonodaji. Prav zaradi te raznolikosti moramo zagotoviti pravičen in vzdržen sistem financiranja, ki temelji tudi na solidarnosti med različnimi občinami, a hkrati omogoča stabilnost in razvoj vseh občin. S to novelo naslavljamo ključne izzive, s katerimi se občine srečujejo že vrsto let. Že vrsto let na to opozarjajo pristojna ministrstva in Vlado, do danes žal neuspešno. Eden takih izzivov je prezadolženost občin. V Sloveniji imamo občino, ki je že 17 let ima blokiran transakcijski račun. a do sedaj država ni imela mehanizma, s katerim bi lahko spodbudila sanacijo takšne občine. S to novelo uvajamo sistemske ukrepe za reševanje trajne nelikvidnosti in prezadolženosti občin s ciljem ponovne vzpostavitve likvidnosti in zmanjšanja dolga. Občina, ki ne more delovati, namreč ne more dovolj dobro zagotavljati svojih storitev občankam in občanom. Za take občanke in občane nam ne mora biti mar. Z novelo zakona izboljšujemo sistem zadolževanja občin. Omogočamo jim, da si za pomembne razvojne infrastrukturne projekte sredstva zagotovijo pri mednarodnih razvojnih bankah. To jim bo omogočilo, ugodnejše pogoje financiranja, daljšoročnost posojil in dodatno strokovno podporo. Ob tem ohranjamo nadzor, saj bo vsako zadolževanje še vedno zahtevalo soglasje Ministrstva za finance. Poleg tega se zvišuje dovoljeni obseg zadolževanja občin iz 10 na 15 procentov, kar bo olajšalo financiranje večjih investicij in sanacijo po naravnih nesrečah, kot smo jim bili priča avgusta 2023. zakonom se uvaja dodatna sredstva za občine, ki se soočajo s finančnimi nesorazmerji, predvsem pri financiranju z zakonom določenih nalog. Iz državnega proračuna bo za ta namen namenjenih 1,5 procenta dohodnine iz predpreteklega leta. Večje občine imajo praviloma višje stroške, zaradi večjega obsega storitev, zato ta sprememba omogoča bolj pravičen sistem financiranja hkrati pa ohranja solidarnost med občinami. Posebno pozornost namenjamo tudi nadzoru nad financiranjem občin z evidentiranimi romskimi naselji. Uvajamo nadzor nad namenskost porabe sredstev in obvezno poročanje o njihovi porabi. S tem bomo zagotovili, da se bodo sredstva dejansko namenila za reševanje romskih težav, ki pa bodo koristile ne samo Romom, ampak celotni skupnosti. Koalicija pripravlja tudi druge ukrepe na področju večje integracije Romov v družbo, ki pa se bodo urejali z drugimi zakoni. Nepravičnosti in težave, ki so pestile naše občine vrsto let, bodo končno bolj sistemsko urejene. V Svobodi nas veseli, da spremembe podpira velika večina občin in občinskih združenj, prav tako tudi Državni svet.

Gre za spremembe, zaradi katerih bodo na boljšem vse občine, saj ta novela nikomur nič ne jemlje. Zakon bomo v Poslanski skupini Svoboda podprli in pozivamo vse poslance tudi na nasprotnem političnem polu, da zakon podprete. S tem boste in bomo pokazali, da je pot sodelovanja in iskanja kompromisov, kot jo je ubralo ministrstvo za javno pot, prava. S tem bomo vsi skupaj dokazali, da nam je za razvoj lokalne samouprave mar, ker je to pomembno za vse državljanke in državljane, ki v 212 slovenskih občinah živijo, delajo, ustvarjajo ali jih le obiščejo. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, v njenem imenu kolega Andrej Poglajen. Izvolite. hvala za besedo. Spoštovane kolegice in kolegi poslanci. S predlaganimi spremembami Zakona o financiranju občin se določa pravna podlaga za zadolževanje občin za infrastrukturne projekte, ki jih imajo vključene v občinske proračune. Zagotavlja se dodatna sredstva občinam v višini 1,5 odstotka dohodnine, vplačane v predpreteklem letu, vendar je potrebno poudariti, da formula, ki je predlagana, ne bo zmanjšala negativnih razlik vseh občin in omogočila boljši, boljšega razvoja manjših občin ter posledično uravnotežila razvoja občin. Navedena sredstva se delijo ne samo občinam z izkazanim nesorazmerjem v financiranju stroškov, temveč tudi v zakonskih nalogah, temveč tudi po kriteriju iz 15. člena zakona, kar pomeni, da se ta rešitev oziroma formula kljub različnemu viru sredstev podvaja z že obstoječo zakonsko rešitvijo, kar krni preglednost sistema financiranja občin in ga dodatno drobi. Z amandmajem za sejo matičnega delovnega telesa smo predlagali, da dodatna sredstva iz prvega odstavka prejmejo vse občine z izkazanim nesorazmerjem o financiranju stroškov izvajanja zakonskih nalog. Dejstvo je, da sta predlog zakona podprli dve od treh reprezentativnih združenj - Združenje mestnih občin, Združenje in Skupnost občin Slovenije -, zakon pa ni usklajen z Združenjem občin Slovenije in glede poročanja o namenskih sredstev za financiranje občin z evidentiranimi romskimi naselji. Tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora je v svojem mnenju opozorila na številne neusklajenosti in neustavnosti. Z amandmajem so bile, so bili odpravljeni zgolj posamezni pomisleki iz njihovega mnenja. Pri številnih zakonskih rešitvah manjkajo izčrpne obrazložitve o razlogih za spremembe in dopolnitve zakona, o namenu in učinkih, ki jih bo prinesel posamezen zakonski ukrep. Opozorili so, da niso podani izračuni za novi 13.b člen zakona, ki ureja zmanjševanje objektivnih razlik, ki vplivajo na prihodke občin. Predlog zakona ne vsebuje prikaza finančnih učinkov predlaganih ukrepov na posamezne občine, zato tudi ni možno preveriti ali predstavljene rešitve pomenijo kršitev načela enakosti pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena Ustave Republike Slovenije.

Na žalost te podpore s strani koalicije ni bilo. Tudi kazalniki razvoja občin so neustrezni, med njimi še posebej, ko govorimo o površini občine in predlagana izvzetost vzdrževanja lokalnih cest. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke menimo, da je predlog zakona škodljiv za slovenske občine, zato ga tudi ne bomo podprli. Ko pa bodo vsi deležniki, ki pripravljajo zakon, pripravljeni tudi poslušati mnenja opozicije, pa bomo tudi posluša...,

Hvala za besedo, predsednica. Pozdravljeni, predstavniki Vlade, kolegice in kolegi. Da, zakon prinaša nekaj dobrih rešitev za občine, kot na primer, da se bodo občine lahko za infrastrukturne projekte lahko zadolžile neposredno tudi pri mednarodnih razvojnih bankah, katere članica je Republika Slovenija, kot je Evropska banka za obnovo in razvoj, Evropska investicijska banka in Razvojna banka Sveta Evrope. Še vedno bo potrebno seveda soglasje Ministrstva za finance. Izjema bo le, kadar bodo občine za obstoječi kredit pridobile nižjo obrestno mero ali podaljšanje obdobja odplačevanja z nižjo obrestno mero in s tem tudi nižjo letno obveznost. Največji obseg zadolževanja občin se iz 10 procentov povečuje na 15 procentov. Zaradi višjega zadolževanja bodo občine lahko več sredstev namenile investicijam. Tudi za izračun višine povprečnih stroškov, kot izhodišča za določitev povprečnine, se bo upoštevalo triletno povprečje medletne rasti teh stroškov. Torej, rezultat izračuna bo višja osnova, ki služi kot izhodišče za pogovore med vlado in reprezentativnimi združenji za sklenitev dogovora o višini letne povprečnine. S tem se v Združenju občin Slovenije ne strinjajo. Menijo, da bi bilo potrebno bolj upoštevati pogajanja. In zaradi tega tudi sami niso podpisali podpisali dogovora o povprečnini za leto 2025 in 2026. Tisto, kar nas v Novi Sloveniji izrazito moti pa je, da se spreminja način financiranja občin z evidentiranimi romskimi naselji. In sicer tako, da se zagotavlja namenskost in poročanje o porabi sredstev. Gre za sredstva v obsegu 4,2 procenta skupne primerne porabe občin z evidentiranimi romskimi naselji. Pri izračunu se upoštevajo naslednja merila: število prebivalcev občine, površina občine, razvitost občine, število evidentiranih romskih naselij in ocenjeno število prebivalcev v teh romskih naseljih. Seznam občin z evidentiranimi romskimi naselji pa bo določila vlada s sklepom šele po sprejemu tega zakona. Sredstva bodo namenjena za prostorsko urejanje romskih naselij, komunalno opremljeno, za reševanje stanovanjskih problemov, vključevanje v sistem vzgoje in izobraževanja. Občine bodo morale o realiziranih odhodkih iz tega naslova poročati do 31. marca tekočega leta. V največjih združenjih občin, torej Sosu in Zmosu, predlagajo črtanje kazalnikov, ki se nanašajo na površino in razvitost posamezne občine. Kajti, ta ne vplivata na uspešnost reševanja romske problematike. Predlagata tudi, da se pri nalogah skupnih občinskih uprav, na področju katerih so evidentirana romska naselja, doda nova naloga: pospeševanje integracije romske skupnosti. V ZPS, pa tudi v Novi Sloveniji se z njihovimi opozorili močno strinjamo. Torej opozarjajo na pomanjkanje obrazložitve ali bodo vse občine, ki so sedaj upravičene do ukrepa sofinanciranja obveznosti z evidentiranimi romskimi naselji, upravičene do njega tudi po novem zakonu, saj sklep, kot sem že rekla, bo Vlada sprejela šele, ko bo zakon začel veljati. Predlagana formula je drugačna od obstoječe in vendar iz nje ni možno razumeti, koliko sredstev bo dobila katera občina. In zato lahko rečemo, kot so tudi zapisali pravniki, je nepreverljiva. Predlagatelj zakona navaja, da bodo občine z evidentiranimi romskimi naselji upravičene do sofinanciranja na podlagi več kriterijev. In kot sem že rekla, v Novi Sloveniji podpiramo, da se ti kriteriji enostavno črtajo. Skrbi nas ta nedorečen način financiranja romske problematike, ki je pereča v jugovzhodni Sloveniji. Vlada pa do sedaj ni prišla s sistemskimi rešitvami. pa seveda občinam naložila novo administrativno breme, to je breme poročanja. O porabi sredstev bo odločal nek uradnik sredi Ljubljane, ki nikoli ni videl romskega naselja.

Hvala lepa predsednica za besedo, spoštovani minister, kolegice in kolegi. Predlog zakona o financiranju občin je plod temeljitih usklajevanj in uvaja številne pomembne spremembe. Predlog zakona med drugim uvaja pravno podlago za zadolževanje občin za infrastrukturne projekte, vključene v občinske proračune tudi pri mednarodnih razvojnih bankah. Številne evropske banke izvajajo posle v Sloveniji in imajo v ukrepih predvideno izvajanje financiranja infrastrukture, ki je v velikem delu države v občinski lasti, občine pa se v okviru zdaj veljavne zakonodaje pri njih ne morejo zadolžiti. Zato gre za dobrodošel ukrep, h kateremu pa sovpadajo tudi pripadajoče varovalke, ki preprečujejo čezmejno zadolževanje občin ter ukrepi za preprečevanje likvidnosti občin. Pozdravljamo tudi rezultat višje osnove za izračun viši povprečnin za leti 2024 in 2025, ki upošteva višje stroške posrednih uporabnikov proračuna ter hkrati jemlje v zakup različne geografske, naravne in druge objektivne značilnosti lokalne samouprave. Prav tako pa se začasen ukrep za financiranje višjih stroškov dela. Pri posrednih uporabnikih občin v obravnavanem zakonu predlaga kot trajna rešitev pri čemer so dodatna sredstva prvenstveno namenjena zmanjševanju objektivnih razlik med prihodki občine in njihovimi stroški za izvajanje zakonsko določenih nalog. Poslanski skupini Socialnih demokratov prepoznavamo, da pri sofinanciranju skupnih občinskih uprav prihaja do določenih anomalij. Sicer vztrajamo, da je sistem skupnih občinskih uprav pozitiven ukrep, ki spodbuja povezovanje občin in ga moramo tudi z veljavno zakonodajo kvečjemu okrepiti in ne odpraviti. Vsekakor pa je potrebno nasloviti morebitne vrzeli ukrepa. Zato pozdravljamo, da bo minister pristojen za lokalno samoupravo s pravilnikom podrobneje določil, katera delovna mesta izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje. Opozarjamo pa, da je pravilnik potrebno oblikovati s tesnim sodelovanjem predstavnikov lokalnih samouprav in na način, da ne omejuje nadaljnjega povezovanja občin znotraj dotičnega ukrepa. Predlog zakona posega tudi v ukrepe za financiranje občin z evidentiranimi romskimi naselji na način, da se zagotavljata namenskost in poročanje o porabi omenjenih sredstev. Poslanski skupini Socialnih demokratov se sicer deloma strinjamo z ukrepom v delu vsebine, ki si prizadeva za uresničevanje programov za integracijo pripadnikov romske skupnosti v lokalno družbo. Vseeno pa mora pristojni resor prisluhniti tudi pozivom in opozorilom občin, da pravila za dodeljevanje po novem namenskih sredstev za sofinanciranje občin z evidentiranimi romskimi naselji ne smejo biti rigorozna in popolnoma nefleksibilna. Romske skupnosti imajo v določenih lokalnih okoljih specifične potrebe. Za presojo o tem, kako najbolje nasloviti te potrebe, je najbolje kvalificirana prav lokalna skupnost ter pristojne občinske službe. O njih odločati na ministrstvu preko centraliziranega in dislociranega postopka zagotovo ni najbolj optimalen pristop. Predlog zakona prav tako ureja metodologijo za izračun razvitosti občin, ki vpliva na višino sofinanciranja njihovih investicij iz državnega proračuna. Ker so obstoječi kazalniki zastareli, je bila na pobudo združenj občin naročena raziskovalna študija, ki je privedla do predloga novega nabora kazalnikov, ki so razdeljeni v štiri skupine. Med ključnimi spremembami se pri izračunu upošteva tudi gostota naseljenosti in stopnja izobraževanosti. Prav tako pa so po novi metodologiji relevantni tudi poudarki na delovni aktivnosti in bruto dodani vrednosti ter upoštevanje razmerja med sredstvi za zakonske naloge in drugimi prihodki občin. Spoštovani! V Poslanski skupini Socialnih demokratov razumemo ta predlog zakona kot poskus optimizacije napisanih pravil o financiranju občin. Lokalno okolje pa večinoma opredeljuje izrecno praktične okoliščine, v katerih ukrepanje lahko tudi presega v zakonodaji in drugih aktih zapisana pravila. Zato je fleksibilnost zakonskih določb bistvenega pomena, (nadaljevanje) državljanom. Lahko zagotovi funkcionalno lokalno samoupravo, ki jo država tudi stimulira z ustrezno finančno podporo za opravljanje svojih nalog. Pričakujemo, da se bo prav ta fleksibilnost zagotovila. Če se v praksi naknadno ugotovi, da je kakšna zakonska določba potrebna novega premisleka. Predlogu zakona o financiranju občin v Poslanski skupini Socialnih demokratov ne bomo nasprotovali. Hvala lepa. Hvala lepa. Poslanska skupina Levica je naslednja, v njenem imenu kolegica Nataša Sukič. Izvolite. **NATAŠA SUKIČ (PS Levica):** Hvala za besedo, predsednica. Spoštovane, spoštovani! Pred nami je Predlog zakona o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin. Predlog, ki ga je pripravilo Ministrstvo za javno upravo, bo prinesel več sprememb na bolje. Tako kar se tiče splošnega okvirja urejanja financiranja občin, kakor tudi urejanja specifik, recimo glede sredstev za občine z romskim prebivalstvom. Pomeni dodatna sredstva, ki jih pridobijo občine zato, ker tam živijo Romi se bodo morala trošiti namensko za izboljšanje infrastrukture in življenjskih pogojev Romov in ne kar vse povprek za razna krožišča, klopce v parkih in podobno. Predlog zakona predvideva tudi možnost izdaje občinskih obveznic, ki bodo pripomogle k zagotavljanju virov za infrastrukturne projekte, recimo za stanovanjsko gradnjo. Občine se bodo po novem lahko zadolževale tudi pri mednarodnih razvojnih bankah, katerih članica je Republika Slovenija. Gre za Evropsko banko za obnovo in razvoj. Evropsko investicijsko banko in Razvojno banko Sveta Evrope. Predlog zakona tudi trajno povečuje obseg možnega zadolževanja občin na način, kot je do sedaj že določal interventni zakon, torej na raven 15 odstotkov realiziranih prihodkov. Rezultat dogovora med Vlado in občinskimi združenji je bila določitev novega načina izračuna višine povprečnine in razdelitve 1,5 odstotka dohodnine, zaradi zmanjševanja objektivnih razlik med občinami, ki jih predlaga ta novela. Sedanja začasna rešitev, določena z Zakonom o izvrševanju proračuna za 2025 in 2026 bo s sprejetjem novele postala trajna. Zakon prav tako ureja področje sofinanciranja delovanja skupnih občinskih uprav izračunov kazalnikov razvitosti ter uvaja mehanizem z ukrepi za odpravo trajnejše nelikvidnosti ali prezadolženosti občine. In nenazadnje zakon, kot rečeno, prinaša novo boljšo rešitev pri razdeljevanju sredstev za občine z evidentiranimi romskimi naselji. Z novelo bosta realizirana sklepa Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, ki prinašata namenskost teh sredstev ter njihovo bolj transparentno rabo. Po novem bodo morale občine glede sredstev poročati Uradu za narodnosti, s čimer bodo lahko dokazovale smotrno rabo. Tako se bomo izognili nepravilnostim, ki smo jim bili v preteklosti večkrat priča. Namenski denar bo, jasno, porabljen v skladu s svojim namenom. Po sedaj veljavni ureditvi vsaka od občin dobi sredstva v višini 3,5 odstotka. Primerne porabe občin. Dodatno se sredstva povečajo občinam v regiji,

ki jo bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 3. marca, ki je objavljen na e-klopi. V razpravo dajem 8. člen ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? Je interes? Torej, vas prosim za prijavo.

resnično različne, tako po turistični razvitosti, po naravnih danosti, po prometnih povezavah in še bi lahko naštevala. Razmerje recimo samo po številu prebivalstva je ena proti tisoč.

pravična do vsake izmed teh 212 občin, ker, kot smo slišali, imamo eno zakonodajo, ki dejansko vpliva na vse. Zdaj, na več pomanjkljivosti sedaj veljavnega zakona so združenja občin že več let opozarjale in tudi predlagale več rešitev, da bi se postavilo še bolj pravične temelje. To ugotavljata v svojih mnenjih tako Združenje mestnih občin Slovenije kot tudi Skupnost občin Slovenije. In ja, seveda tudi mi obžalujemo, da tudi z obstoječim predlogom zakona ni vseh 212 občin zadovoljnih, bi pa vseeno tukaj dodala, da je Ministrstvo za javno upravo praktično od 12. februarja leta 2024 peljalo aktiven dialog z vsemi združenji občin in ta usklajevanja so bila res intenzivna, večkratna in mislim, da ne morejo biti večinske občine na nek način žrtve nekaj občin, ki se mogoče z vsemi predlaganimi rešitvami ne strinjajo. Absolutno pa poudarjam, bi si tudi mi želeli, da bi se vsi z vsem strinjali, a vemo, da je to v dejanskem življenju skorajda utopija ali pa smo priča sto procentnemu strinjanju izredno malokrat. Zaradi tega jaz mislim, da je ta predlog, ki ga imamo danes pred nami, najboljši kompromis in na nek način pot proti občinam, da bo čim več občin zadovoljnih. Recimo jaz sama prihajam iz mestne občine in vem, da smo vlado in pristojna ministrstva že od leta 2006 vse mestne občine, občine v Sloveniji opozarjale, da naj se ključ financiranja spremeni, saj trenutni bolj koristi manjšim občinam in so zaradi tega večje občine Zato pozdravljam kar nekaj ukrepov, ki jih prinaša danes obravnavana novela. Že v stališčih smo slišali, da prinaša izdajo občinskih obveznic, te lahko prinašajo zagotovo nov finančni vir občinam predvsem za financiranje investicij. Povečano zadolževanje občin iz 10 na 15 procentov, to je ponovno en korak naprej v tem, da se občinam zagotovi dodatna sredstva tako za financiranje investicij, teh je v vseh občinah vedno premalo, kot tudi za financiranje investicij kot smo jim bili priča v poplavah, torej kadar pride do naravne nesreče. Pozdravljam tudi ukrep za sanacijo prezadolženih občin, predvsem tistih, ki so res prezadolžene in trajno nelikvidne in te ne morejo izvajati nalog tako kot ostale občine, ki teh težav nimajo in zato je prav, da se vzpostavi sistemske ukrepe, da takih občin sploh ne bo, in če do takih primerov pride, da se tudi to občino, tako občino čim prej sanacijsko uredi in da se ne zgodi kot imamo danes, da je kar 17 let ena občina trajno Pozdravljam tudi člen zakona, ki jasnejše določa pravila financiranja skupnih občinskih uprav. Pozdravljam tudi določbe, ki spreminjajo financiranja občin, ki imajo evidentirana romska naselja; za razliko od nekaterih drugih poslancev se meni ta predlog zdi zelo dober, ker povečuje transparentnost porabe sredstev. In tudi predlagan kriterij je po moji oceni bistveno bolj pravičnejši, torej tiste občine, ki beležijo več naselij z Romi in tudi večje število Romov, je prav, da za to dobijo tudi več sredstev od tistih, ki mogoče imajo manj takih naselij. Pozdravljam tudi ta člen, ker sledi priporočilom Varuha človekovih pravic, tako da dejansko poslušamo tudi neodvisne organe, ki opozarjajo na morda nekatere pomanjkljivosti. (nadaljevanje) razvitosti občin, ki sicer sedaj so vključene v zakon na način, da so kazalniki vsi merljivi in objektivno dokazani. Pozdravljam pa tudi namero Ministrstva za javno upravo, namreč na odboru sem jaz razumela ministrstvo, da se je zavezalo, da bo pričelo z raziskovanjem oziroma beleženjem tudi drugih razvojnih kazalnikov, ki lahko čez čas preidejo tudi v zakonsko materijo. In predvsem, če imamo merljive kazalnike, je manj subjektivne ocene o tem, kako in kaj je razvita posamezna občina. pozdravljam pa še dve novosti, ki jih prinaša zakon in so po moji oceni zelo pomembne, in tukaj tudi je prihajalo do največjih različnih mnenj med združenji posameznih občin. In sicer, bi rada poudarila, da, da sistem, ki ga sedaj vzpostavlja zakon še naprej ostaja solidaren in nobena občina ne bo čisto nič To se mi zdi pomembno poudariti, kot to, da postavlja temelje za pravičnejše financiranje, torej tiste občine, ki imajo več stroškov, bodo iz naslova dodatnih sredstev za občine pridobile več sredstev, ker nudijo tudi več javnih storitev in imajo predvsem s kritjem stroškov dela javnih služb več stroškov kot kakšne druge, ki imajo morda manj javnih zavodov. In druga sprememba, kar pa mislim, da sem, vsaj če sem prav razumela, vse poslanske skupine, so jih vse pozdravljale, to je sprememb izračuna povprečnine. Torej se bo izračunalo triletno povprečje rasti stroškov namesto sedaj veljavnih zelo napornih vsakokratnih pogajanj. Rada bi samo še povedala naslednje, ker je bilo to v izhodiščih nekaterih poslanskih skupin izpostavljeno. Torej skupne občinske uprave, ki jih imamo danes v Sloveniji in so zelo razširjene, že danes lahko v svoje uprave uvedejo dodatne službe za izvajanje ukrepov na področju integracije Romov. Tako da že sedaj veljavna zakonodaja to dopušča in zato predlagam občinam, ki mislijo, da imajo potem potrebe, naj to službo vzpostavijo v okviru skupnih občinskih uprav, ker zakon tega ne prepoveduje. In rada bi komentirala še en pomislek, da se zaradi novega načina poročanja oziroma deljenja sredstev za občine z evidentiranimi romskimi naselji, da jim prinašamo dodatno birokratsko breme s tem, ko morajo poročati. Jaz tukaj bi rada samo pojasnila, da to poročanje resnično ni noben bav bav, to ni nobena velika obremenitev, administrativna za občine. Občine že danes poročajo o večnamenskih sredstvih, kot je prihodki iz turistične takse, koncesijske dajatve od iger na srečo in tako naprej. To gre v bistvu za zelo enostavna poročila in praktično je že skorajda vse informatizirano, da tudi, tudi ta argument, da bi povzročalo to resnično administrativno breme, na nek način ne vzdrži. Zdaj, kar se tiče vloženih amandmajev, jih bi pokomentirala vse štiri in se potem ne bom več oglašala. Torej amandma koalicije bom podprla, ker, kot smo slišali, gre za neko administrativno, administrativni amandma. Kar se tiče amandmajev opozicije pa jih ne bom podprla. dva ne bom podprla, torej k 10. in 17. členu, zato ker se ne morem strinjati s tem, da se sredstva, ki jih občine dobijo za iz naslova evidentiranih romskih naselij, ne porabijo transparentno in namensko. Jaz mislim, da je sredstva potrebno nujno porabiti namensko, točno za te namene, zato ne morem podpreti amandmaja, ki v bistvu na nek način si tega ne želi, ki si ne želi transparentnosti in se ne želi, da se sredstva namensko porabijo za namene, ki so jim namenjena.

dejansko v vseh pogovorih z občinami se je ugotovilo, da bi to bila lahko primerna sredstva za pomoč tistim občinam, ki so pod financiranje, trenutno tega amandmaja ne bom podprla. Seveda pa verjamem, da če bo ministrstvo v teku izvajanja zakona v naslednjih letih ugotovilo, da tudi ta sredstva, ne vem, ne zadostujejo ali karkoli drugega, pa seveda se sredstva vedno lahko tudi zviša ali pa uvede še kakšne druge ukrepe, da se še bolj pomaga občinam. Tako da jaz bom zakon, ta amandma h kateremu sem se javila k razpravi sicer ne bom podprla. Amandma koalicije bom in tudi zakon kot celoto bom seveda podprla. Hvala.

Državnega zbora je v svojem mnenju opozorila na številne neusklajenosti in neustavnosti pri določenih zakonskih rešitvah manjkajo obrazložitve, in pa dopolnitve zakona o namenu in učinkih, ki bi jih prineslo posamezen zakonski ukrep. Seveda določene občine s tem zakonom kar nekaj pridobijo,

vseh občin ali 70 občin. Torej, problem nastane potem, ko je potrebno na vse ostale občine, občine razdeliti tistih nekih 12 milijonov evrov. Zdaj, kar se tiče tudi podfinanciranja ali pa zadolževanja določenih občin, ki so že danes v nekih finančnih težavah, iz 10 na 15 procentov, mislim, da tu določenih uslug tem občinam pač ne naredimo.

pa vendarle se potem, ko je potrebno razdeliti na prenovljen plačni sistem, zmanjka določenim občinam med 200 pa celo 300 tisoč evrov, tako da ta zakon na nek način, kot sem že povedal, določenim občinam resnično prinaša nekaj dobrega, določene občine pač potiska v neko zadolževanje, predvsem tiste občine, ki so že v preteklosti ali pa v zgodovini svojega delovanja nekako varčevala sredstva, niso zaposlovala v določene javne, javne zavode ali jih ustanavljali, zdaj po tem sistemu nekako teh oziroma so nekako v ne ravno pravnem položaju. Vsi tisti, ki so pa mogoče več zaposlovali, manj varčevali, bodo pa po tem novem sistemu pač nagrajeni. Kot sem že povedal, da vseh sredstev se deli na ostale občine oziroma od 70 naprej, 11 milijonov 970, 204 tisoč evrov in v tem primeru so te občine dejansko podfinancirane. Ene občine celo opozarjajo, da bi bilo bistveno boljše in bolj transparentno, da bi se pač povečale povprečnine in potem pač na vsakega posameznika občina dobi na število prebivalcev in ne na tak način, da se deli 75 procentov le na 33 procentov občin ali pa 70 občin v Sloveniji. Hvala. Toliko z moje strani.

smo dovzetni, ko pride do vprašanja financiranja občin in prav je tako. Tako da kar se tiče same materije zakona, bom v bistvu naslovil tri sklope, ki so zame najbolj problematični. Na koncu pa seveda tudi še dodatno obrazložil naš predlog amandmaja k 8. členu. Se pravi, kot sem že tudi na odboru poudaril, eden najbolj problematičnih kontekstov je tukaj zadolževanje. Zakaj? Zato ker je to zadolževanje obrazloženo s tem, da bo pomagalo pri sofinanciranju infrastrukturnih projektov oziroma financiranju le-teh. Zdaj pa se postavimo v perspektivo občine, dva vidika. Prvo zadolževanje občine zmeraj na dolgi rok pomeni nezmožnost izvajanja naslednjih projektov. Se pravi, treba bo odplačevati pač zadolžitveno mero, odstotke, obrestno mero in tako dalje. Kaj to pomeni? Občini daljni rok vzamemo razvojni potencial ker bo hotela realizirati projekt za katerega bi tako ali tako država morala biti tista, ki skozi zadostno financiranje zagotovi sredstva. Ne pozabimo, naloga države je, da je to, občinam zagotavlja dovolj visoka sredstva za izvrševanje zakonodajnih obveznosti. In vreči nekako zadolževanje pred župani. in reči, glejte, tukaj imate sedaj rešitev, celo dvigujemo vam pač možnost odstotek zadolžitve meni kot nekomu, ki je imel funkcijo v lokalni samoupravi pred nastopom poslanske funkcije, mi ni pravilna rešitev, Kako bomo naslavljali to, da pač občine nimajo zadostnih sredstev za realizacijo najbolj kritičnih infrastrukturnih projektov, kaj šele, da govorimo o tistih pikah na i oziroma bom rekel o višnjah na vrhu smetane ko se gre pač določene ali so to ponovne asfaltacije, sanacije kakšnih malo bolj takih cest oziroma izgradnjo kakšnih drugih infrastrukturnih nepremičnin in tako dalje. Naslednja stvar, občinske obveznice, o katerih se govori. Jaz ko sem ta zakon bral, sem se prav vprašal kako bi kot župan oziroma kako se mora župan počutiti, ko bo izdal občinske obveznice in bo prišel pred volitvami ali pa kadarkoli pred volivce, pred občane in je rekel, glejte, izdali smo obveznice, lahko imate možnost celo, da jih kupite. Po drugi strani pa bomo s tem financirali, ne vem, izgradnjo ceste. Pa saj državljani tako ali tako vplačujemo v državno blagajno ravno zaradi tega, da so te stvari urejene, da ima občina dovolj sredstev. In mislim, da, še enkrat, zadolževanje ne vodi k trajnemu razvoju občin. Naslednja stvar, kar se tiče finančnih nesorazmerij. Glejte, mislim, da je že kolega Šturbej dobro prikazal sliko, se pravi, 75 odstotkov zneska, ki ga boste namenjali, bo šlo 70 občinam, ostanek tega zneska se bo ponovno razdelilo na 212 občin. Se pravi, ni to kontekst, v katerem bi morali naglašati finančna nesorazmerja, kar se tiče samega financiranja občin. Nenazadnje, kolega Brežan bo verjetno vedel za primer, ki ga velikokrat izpostavimo v naših krajih, eden izmed takih primerov je recimo pluženje oziroma urejanje lokalnih cest. Recimo v koncih oziroma v kraju, iz katere prihajam jaz, je to znaten strošek na letni ravni. znaten strošek, sploh, če je malo zima bolj ostra, če je pač več zapadlega snega. Po drugi strani recimo, gospa Kozlovič, pri vas v Kopru verjetno ni toliko snega, pa ne namenite toliko veliko za snežno službo, je tako? Ampak odstotek, po katerem to izračunamo, sredstva, ki jih dobimo občine, so praktično izračunana po istem kopitu oziroma načinu. Se pravi, tukaj vidite, kako prihaja do specifičnih finančnih nesorazmerij in te razlike bi morali naslavljati. In kaj potem občina, ki nima dovolj na postavki za snežno službo naredi? Ja seveda mora vzeti iz postavke recimo sanacije cest. In na koncu pridemo do tega, kot sem rekel, nesorazmerje kar se tiče financ, ki ga ta rešitev ne naslavlja. Zato smo tudi predlagali amandma,

odstotka dohodnine in 1,5, da bi imeli na podlagi tega še enkrat možnost, da ravno te specifične anomalije naslavljamo. Jaz mislim, da je ta rešitev, kar se tiče te delitve, se pravi, se pravi 75 odstotkov in pa 70 občin in ostanek med - še enkrat - 212 občin se mi zdi neprimeren, na žalost. Zato smo tudi še enkrat

Hvala, spoštovana podpredsednica za besedo. Lep pozdrav prisotnim! Da, strinjam se, v Sloveniji imamo zelo veliko število občin, takšnih in drugačnih, po velikosti, po strukturi in tako dalje in zelo težko je narediti sistem, ki povsem ugaja. Vedno, ko se deli pogača vsak hoče imeti največji in najbolj okusen kos. Vendar me pa je vseeno nekoliko zmotilo tudi stališče, ki ga je imela prej kolegica Tamara, ki je govorila, da pri vsem tem sistemu sem nezadovoljna le nekatere občine. Za nezadovoljstvo je v imenu 127 občin izdala, torej Zveza občin Slovenije. 127 občin, to ni le peščica občin. In s tem predlogom tega zakona pravzaprav največ pridobijo mestne občine. Največ pridobijo mestne občine in veliko izgubijo majhne podeželske občine, zato ta sistem nekako ni primeren. Zdaj še nekoliko, kar me je zmotilo pri obravnavi tega zakona je bilo hvaljenje kolikor je bilo to takšnih in drugačnih usklajevanj, trdega dela in tako dalje. Potem dobimo mnenje ZPS, ki pa navede številne takšne in drugačne pripombe in potem dobimo na podlagi tega številne amandmaje, s katerim to nekako se odpravlja. Mene vedno to fascinira, vsaj pri trenutni oblasti, ko se tako hvali z določenim zakonom, kako je bilo to veliko dela, potem pa dobimo zakon, kjer ZPS naredi

kar me pa tudi moti je pa tudi ta kazalnik razvoja, kjer se pač predvsem ukinja ta glede na površino občine in povzeto, vzdrževanja lokalnih cest. Zdaj, spoštovani, imamo kar veliko občin podeželskih, ki so po površini velike po številu prebivalcev nekoliko manj in imajo tudi zelo veliko javnih in lokalnih cest. Posebej po takšnih bolj hribovitih, gričevjih delih in za te občine vzdrževanje cest predstavlja zelo, zelo veliko breme. Res je, da so zime nekoliko bolj mile, tako da je manj stroškov za pluženje, ampak še vedno morajo vzdrževati posipanje cest. Kajti, ne morejo si dovoliti, da pride na neki javni lokalni cesti toliko ali do neke nesreče. Zdaj, občine so obremenjene tudi z zelo velikim številom različnih stroškov, za katere bi pa morala poskrbeti država. Ena izmed tem je tudi prevozi šolskih otrok. Mi imamo javno šolstvo, brezplačno javno šolstvo, breme prevoza otrok v šolo pa bremenimo občine, ki danes namenjajo tudi milijonska sredstva. Torej, bi lahko rekel tudi desetino ali pa 15. svojega proračuna za prevoz otrok v šolo, kajti prevoz se draži iz leta v leto. In to, da povečujemo zadolževanje občine je na nek način lahko pozitivno, kadar se občina odloči za nek določen večji projekt in jim s tem omogoča, vendar zadolževanje na dolgi rok, tako kot je že kolega Poglajen povedal pred mano, ni za občino v redu. Dejstvo je, da bi morali z zakonom poskrbeti, da določene zadeve prevzame država. Poglejte, kaj ste naredili z zakonom, z reformo javnih plač? Podražili ste vrtce, podražili ste plače v javnem sektorju, tudi v občinskih upravah in s tem obremenili tudi občinski proračun. Ker, če je občina hotela

Ampak občina je to, mora, dejansko sredstva zagotavljati iz lastnega proračuna, torej država nekaj sprejme in to preda na občino. Večkrat to slišim tudi predvsem iz koalicijskih kolegov, ja, saj to ne poskrbi občina, ne poskrbi občina, glejte, občina je tudi s finančnimi sredstvi omejena

lahko bolj kvalitetno porabijo denar, bolj kvalitetno kot pa to porabi država. Ker še en problem, ki se pa dogaja pod to oblastjo, so tudi razpisi. Prvo je zelo slabo koriščenje sredstev iz Evropske unije, torej kohezijskih sredstev in razpisi. Kajti vedno, ko pridejo predstavniki Vlade med občine, ja, so razpisi, so razpisi, ampak kaj so ti razpisi? Razpisi so narejeni tako, da se, da se ta sredstva širijo na večje število občin in občine s tem dobivajo manjša sredstva. Torej imate en kos pogače, ki jih daste na več kosov. In s tem, ko je manjši kos, občine morajo več sofinancirati v določenem projektu, torej spet obremenitev občine. In tako ne pride do realizacije, ker občine, občinski proračuni predvsem manjše občine to ne zmorejo. Glejte, občinski proračuni manjših občin so tam dva, tri milijone.

predvsem poslušati manjše občine, ne pa narediti zakon, ki bo všeč le nekaterim, peščica občin, predvsem mestnim občinam. Zdaj, Jankoviću se že smeji. Torej, vemo kdo je župan največjega mesta oziroma največje tudi občine in pa glavnega mesta. Zato, ker, že zato, ker imajo mestne občine že sedaj poseben status, bi morala po mojem biti razporeditev teh sredstev dejansko boljša, boljša predvsem v smislu financiranja manjših podeželskih občin, predvsem v tem smislu in pa predvsem, da naj država že končno poskrbi in financira tisto, kar je njena naloga in ne vse prenašati na občine. Hvala.

proces se nadaljuje. Tako, da zagotovo vsi ti strahovi, ki so jih povedali, delili z nami v opoziciji, so neupravičeni. Vem, da Ministrstvo za javno upravo še naprej aktivno vodi dialoge z občinami in verjetno, ko bodo prišli do skupnih usklajenih rešitev, verjamem, da jih bomo dobili mi na mizo v obliki zakonodajnih predlogov. Druga stvar bi rada povedala, zdaj jaz ne vem, ali kolega Kosi ne ve ali mogoče je pozabil, ampak vsaj kolikor jaz poznam delovanje občinske uprave, se občine prijavljajo na vrsto državnih razpisov za financiranje, ne vem, zdravstvene infrastrukture, za financiranje vrtcev, osnovnih šol in ta sredstva dodatno država zagotavlja občinam, pa da ne govorim o investiranju v kulturno infrastrukturo in še bi lahko naštevala. Tako da dejansko država dodatno pomaga občinam tudi preko drugih virov. Zdaj, kar se tiče tega zakona, jaz zagotovo vem, da je, 12 mestnih županov, ga pozdravlja ta zakon. Kot tudi vem, da skupaj s Skupnosti

Tako, da jaz verjamem v aktiven dialog Ministrstva za javno upravo še naprej. Zagotovo so kolegi poslanci izpostavili še nekaj vidikov o katerih se velja pogovoriti z občinami in najti rešitev. Mi zagotovo v Svobodi bomo podpirali vse dobre rešitve za občine.

Zakon o financiranju občin, ki ga imamo danes na mizi, je gotovo pomemben korak naprej pri financiranju lokalne samouprave. Bom poskušal zelo na hitro in v grobem pogledati zgodovino razvoja financiranja lokalne samouprave v Sloveniji. Najprej, že kar nekaj časa nazaj smo opredelili primerno porabo občin in primerna poraba je slonela na kazalnikih kot so seveda število prebivalcev, število starejših od 65 let, število mlajših od 15 let, površina občine in dolžina lokalnih cest. To je seveda splošna formula, v kateri se gotovo niso našle vse občine. In kot je vedno, ko postavljamo splošni predpis, so specifike, ki jih predstavlja 212 občin, seveda terjale to, da smo to formulo in ta način skozi leta modificirali. Potem smo dobili v Zakonu o financiranju občin; financiranje, tisto, kar smo prej opredeljevali skozi 21. ali pa 23. člen prejšnjega Zakona o financiranju občin, sedaj temu pravimo, da uravnotežujemo razvojne razlike med občinami. V letošnjem letu za to namenjamo dobrih, mislim, da 96 milijonov evrov in ta sredstva gredo predvsem občinam z razvojnimi problemi, manjšim občinam v veliko večjem razmerju kot pa večjim občinam, mestnim občinam. Na to smo z zakonom, ki ga imamo sedaj na mizi, naredili korak tudi proti tem večjim občinam, mestnim občinam in smo zagotovili dodatna sredstva v znesku 1,5 procenta dohodnine; v letošnjem letu je to, mislim da 48 milijonov evrov. Večji del, 75 teh sredstev gre tistim občinam, ki izkazujejo nesorazmerje pri financiranju zakonsko določenih nalog, 25 procentov pa tudi tistim občinam, ki so manjše, ki imajo razvojne probleme. In s tega vidika, če pogledamo to genezo razvoja financiranja lokalne samouprave, se mi zdi, da smo skozi zgodovino poskušali poskrbeti za vse občine in za razne specifike. Bo pa seveda nemogoče in tudi v prihodnje, ko se bomo poskušali približevati tistemu, kar občine dejansko potrebujejo, upoštevati prav vsako specifiko. Sam zelo dobro poznam mojo sosednjo občino, iz katere prihaja tudi kolega Poglajen. In veliko časa je predvsem župan namenil temu, da bi prišel do nekih sredstev, ki bi pokrivale stroške zimske službe. Verjamem, da se bo tu še iskala rešitev tudi za take primere, verjetno tudi druge. Težko bo priti do neke splošne formule, ki bo vse specifike pokrila, jaz samo upam, da ne bodo podnebne spremembe prej rešile tega problema kot ga bomo rešili tudi tukaj. Ampak verjamem, da je tudi skozi druga sredstva tudi za občino Idrija bilo na nek način vseeno poskrbljeno. Kaj se mi zdi tisto, kar so ključne izboljšave tega zakona. Gotovo dodatna sredstva, ki sem jih že omenjal, v znesku 1,5 procenta Gotovo tudi zadolževanje občin, ki se povečuje iz 10 na 15 procentov realiziranih prihodkov iz prejšnjega leta. Seveda zadolževanje pomeni neko obveznost za občine tudi naprej, ampak ne gre spregledati tega, da so občine bile tiste, ki so s tem predlogom prišle. Vem, da se že dolgo o tem pogovarjajo občinska združenja z državo in to je gotovo korak naprej. Občinske obveznice bodo seveda olajšale zadolževanje predvsem večjim občinam, ampak tudi to je možnost, ki jo je prav Pomembno je tudi, da smo zagotovili dodatna sredstva za občine z romsko populacijo. In še posebej se mi zdi pa pomembno tudi to, da smo prišli na nek način do indeksiranja

upošteva tudi povprečna letna rast stroškov, ko bomo določevali povprečnino. Še posebej se mi zdi pa pomembno, da smo do zakona, ki ga imamo v tem trenutku na mizi, do rešitev, ki so tu prišli preko intenzivnih pogajanj, pogovorov in konstruktivnih pogovorov med občinskimi združenji, Ministrstvom za javno upravo in pa Ministrstvom za finance. To se mi zdi, da je pot, ki bo pomembna tudi vnaprej. V tej debati, ki smo jo imeli ob sprejemanju zakona, tudi ob debati med občinskimi združenji in ministrstvi, je pa treba izpostaviti tudi nekaj stvari, ki jih bo verjetno treba v bodoče nadgrajevati. Kazalniki razvitosti, ki se na novo definirajo, bodo gotovo podvrženi testu realnosti in skozi naslednja leta bo potrebno ugotoviti, na kakšen način zares opredeljujejo in na kakšen način pač ti kazalniki kažejo razvitost in kako vplivajo na deljenje sredstev in jih bo verjetno potrebno v skladu s tem tudi prilagoditi. Pomembno se mi zdi tudi to, kar je izrazilo Združenje občin Slovenije, ki je bilo edino združenje, ki se s temi spremembami ni strinjalo in niso za odmet in zamah z roko, tudi njihovi pomisleki, ki govorijo o tem oziroma sprašujejo, ali so res merodajni samo stroški občin pri zagotavljanju zakonskih nalog ali ne bi bilo mogoče, treba se je vprašati tudi to, kaj je tisti standard, ki ga občani, državljani pričakujemo od občine. Kaj naj občina, manjša občina zagotavlja svojim občanom, kaj naj srednja občina zagotavlja svojemu občanu, kaj naj mestna občina zagotavlja svojemu občanu? To je gotovo težka naloga, ki bo, verjamem, v naprej še tudi zaposlovala tako ministrstva kot tudi občinska združenja. Verjamem pa, da lahko tudi tu naredimo kakšen korak naprej, seveda pri nadaljnjih usklajevanjih. Še ena stvar se mi zdi pomembna in bo verjetno v naslednjih letih tudi predmet razprave. Veliko se pogovarjamo o tem, kakšno je razmerje med proračuni, občinskimi in pa državnim. Če v tem trenutku pogledamo prihodke, ki jih občine pridobivajo iz dohodnine, pa prihodke državnega proračuna, je to razmerje približno ena proti Sam bi se strinjal s tem, kar so občinska združenja in občine že dolgo izpostavljale, to je, da bi morale to razmerje zmanjšati. In zato se tu ne strinjam s kolegom Kosijem, ki pravi, da je treba več stroškov prevzeti na državno raven. Jaz bi rekel ravno obratno. V skladu z načelom subsidiarnosti ki pravi, da se boljše odločitve sprejemajo tam, kjer potrebe nastajajo, sam mislim, da bi bilo treba več stvari prenesti na lokalno raven, seveda pa se morajo občine zavedati, da dodatna sredstva lahko pridejo samo z večjo odgovornostjo. In to so mogoče tiste stvari, ki bi jih sam videl kot kot prihodnjo nalogo ministrstev, pa tudi občinskih združenj, se pravi, kazalniki razvitosti, ki jih je treba skozi prakso preveriti. To, da postavimo nek standard, ki ga naši občani od občin pričakujejo in da gremo v smer, da boljšega upravljanja države in občin s tem, da jim poskušamo zagotoviti več denarja. so pogajanja za proračun leta 2025 in 2026 med Ministrstvom za finance, Ministrstvom za javno upravo in občinskimi združenji da je tu nastalo neko pozitivno vzdušje, nek konstruktiven dialog. Verjamem, da se bo ta skozi naslednja leta tudi nadaljeval in da lahko to seveda nikoli dokončano zgodbo optimizacije financiranja občin nadaljujemo, ne glede na to, kdo bo na kateri strani, v korist naših občank in občanov, v korist Slovenije.

Najprej ima besedo kolegica Anja Bah Žibert, izvolite. Hvala lepa, predsedujoča za besedo. Zdaj ne bom trdila, da predlagatelj ni imel želje, da se stanje na področju financiranja občin izboljša. Moram pa povedati, da je mnenje Zakonodajno-pravne službe o tem predlogu zakona bil izrazito pestro, izrazito pestro. In da bi vendarle pripravljavci zakona morali tej materiji posvetiti še več časa. zame je zelo nevarno, bom rekla, ne samo spolzko, ampak zelo nevarno to, kar je zapisala Zakonodajno-pravna služba, in sicer, da je zakon pri svojih obrazložitvah tako zelo pomanjkljiv, nezadosten, na nekaterih mestih pa pravzaprav teh obrazložitev ni, in je zaradi tega seveda možnost, da nekako se zadeve zakonsko sploh preverijo, odvzeta. Si lahko predstavljate? Zakon je napisan tako pomanjkljivo, da se pravzaprav niti ne da preveriti ali je ustavno sporen ali ni ustavno sporen. si predstavljate, da sprejemamo v Državnem zboru zakone, ki niso niti toliko izpolnjeni, da bi lahko te zadeve natančno natančno pogledali. In glede na to, da imajo tudi občine možnost, da sprožijo nek spor, bodo imele na tem področju seveda težave, ker zadeve niso zapisane dovolj jasno. mislim, da pač ta materija, ne glede na to, če zdaj začnemo špekulirati, kdo jo podpira, katero združenje je ne, katero združenje v celoti, kateri župani podpirajo dele rešitve, nekateri celoto, vendarle bi morali imeti na na mizi v Državnem zboru zakone, ki ne bi bili tako problematični iz širšega nabora ustavnih določil. In nenazadnje se s tem postavlja vprašaj tudi ustava v 1. in 2. členu. To je tisto, kar mene najbolj skrbi pri tem zakonu. Veste, mi lahko še tako pripravljamo neke rešitve. Vendar če ni pravne podlage za to, da lahko potem nekdo sploh reagira na takšno materijo je to problematično. Velikokrat smo slišali, da je nekdo tukaj vladal z odloki. Tukaj bomo imeli zakon, ki sploh ni jasno opredeljen do te mere, da bi lahko nek pravni postopek sploh sprožili oziroma ne bodo vedeli, ali ga pravzaprav sprožijo na pravi način. Zdaj, tudi sama se bom v tem delu, tako kot drugi, nekako dotaknila tudi drugih členov. Vsekakor me najbolj moti, da glede razvitosti občin v bistvu prehajamo na uporabo nekih kriterijev, ki pa so samo zato, ker drugih nimamo. Zbrani so kriteriji tistega nabora oziroma tisti kriteriji za katere imamo zbrane podatke.

razvitosti občin. Se pravi, želimo nekaj urediti, ampak za to nimamo niti prave podlage. In potem, ker nimamo pravih podlag, pač vzamemo nekatere kriterije, ampak to pa ne pomeni, da bomo pri tem res pravični. To lahko pomeni, da bomo pri tem povzročili nove krivice, ker bodo izpadli tisti, ki so pomembni. kar se pač te razprave, ki je bila tudi pred mano tiče. Bilo je rečeno o občinah, ki praktično večino proračuna porabijo za plužne službe. To se dejansko dogaja. Veste, mi imamo občine, ki so, bom rekla, geografsko izredno velike, razvejane, so pa po številu prebivalstva izredno majhne. In te občine svojo povprečnino v veliki meri porabijo res za tako osnovno dejavnost, kot je plužna služba. Ali pa občine, ki imajo ogromno podružničnih šol. Tudi tak primer je poznan, denimo Žužemberk. Več podružničnih šol, občina pa izjemno majhna. In te podružnične šole je seveda treba vzdrževati tudi za to, da omogočamo otrokom izobraževalni program. Tako da zame pač ta predlog zakona ne odgovarja na te kritične, bom rekla, probleme, ki pa v občinah so. Nenazadnje, veste, ne moremo govoriti samo o nekih velikih občinah, ko seveda je pač proračun mnogo večji, ampak tudi v teh občinah, ki pa za seboj seveda imajo te obveznosti so pa nemočne. Župani oziroma pač njihove občinske uprave, pa tudi občinski sveti imajo izjemne težave, kako potem razporediti ta sredstva, da bodo učinkovita. prej je bilo nekaj govora tudi o transparentnosti, predvsem v tistem delu zakona, ki govori o financiranju občin z romsko romsko populacijo. Zdaj, priznati ali ne, Slovenija sodi med države z nižjo stopnjo, nižjo stopnjo finančne avtonomije, ko govorimo o lokalnih samoupravah. Nižjo stopnjo. Jaz seveda nimam tako nezaupanje v občine, da te ne bi transparentno trošile denar. Izvzeto nekatere občine. Mi imamo tudi prestolnico, imamo glavno mesto, ki ima povsem tudi svoj zakon, ampak ko govorim globalno o nekih občinah, menim, da te zelo transparentno porabljajo svoj denar. Nenazadnje, imajo proračun, imajo zaključni račun, imajo nadzor in verjamem, da županu tudi vsak občan močno diha za ovratnik. In natančno ve kaj je v občini potrebno narediti, kaj je bilo narejeno in koliko se je za to plačalo. Še težje pa to in to sem tudi že povedala na odboru, težko poslušam o neki netransparentnosti rabi sredstev občin od Vlade, ki kupuje stavbe, s katerimi po tem ne ve kaj bi, kupuje računalnike s katerimi ne ve po tem kaj bi in pravzaprav na vsakem ministrstvu bi lahko našli projekte. Celo nekateri ministri sploh ne vedo, katere projekte imajo v kakšni fazi. Tako da, jaz pač tukaj ne nasedam temu, da je transparentnost tisto, kar ste se odločili. Ampak, tudi če ste se, je žalostno, da na primer, ko gre za financiranje teh občin z romskim prebivalstvom, niste upoštevali niti toliko predloga občin, da bi obveljalo, da lahko ta denar porabijo za investicije v šolah in vrtcih. To bi bil **29. TRAK: (TB) - nenazadnje so v šolah in vrtcih dodatne težave in dodatne potrebe. Je pa res še nekaj, spoštovani, zdaj, če bo to rešilo probleme, ki jih imajo občine z romskim prebivalstvom, podpišem jaz ta amandma. Ampak ne bo. Ravno danes beremo, da je v Šentjerneju skupina treh otrok, 15, 16, 17 let, pri belem dnevu, v času, ko bi ti otroci morali biti v šoli, napadla moškega, ga poškodovala do te mere, da so ga morali odpeljati v bolnišnico. In kaj beremo, da gre za, jaz rečem to otroci, oprostite, ali pa mladostniki, ki so stari znanci policije. Pri teh letih, so stari znanci policije. Pa seveda v medijih ne berete, da gre za romske otroke, ampak pač ljudje zadeve poznajo. To je žalostno. Če bo ta sprememba o financiranju občin rešila, da bodo ti otroci ob tej uri v šoli namesto na ulicah, da bodo ti otroci namenili svoj čas izobraževanju in ne pretepanju in nasilju, potem smo rešili problem, bomo videli. Jaz trdim, da to zagotovo ni rešitev. Občinam bi morali ne nazadnje pustiti, tem občinam, da porabijo sredstva, kajti v teh občinah živijo Romi, tudi, ja. Zakaj denar samo zanje, saj je neka skupna infrastruktura, ki jo vsi uporabljajo, pločniki, javna razsvetljava. Dodatna pomoč pri varnostnih, bom rekla, službah, ker so žal potrebne in tako naprej. Saj to je v korist vseh, enih in drugih. Ogromno Romov je, ki želijo živeti v skladu z zakonom in po merilih in si želijo, da se pač te zadeve rešijo. Tako, da jaz pač tukaj tega ne vidim, me pa še enkrat zelo boli, ob tem, da je ministrstvo poudarjalo koliko pogovorov je bilo opravljenih z, bom rekla, raznimi združenji občin, da ste enostavno spustili Pomursko madžarsko samoupravno narodno skupnost. Te ljudi niste povabili in so o predlogu zakona izvedeli šele potem, ko je bil ta napisan in že čez čez vladno proceduro. Tako pa se s skupinami, mislim, da ne dela tudi zato, ker so imele kaj povedati in verjamem, da bi tudi na ta način bilo manj nezadovoljstva in lahko ustreznejša rešitev pravi čas. Kot rečeno, verjamem, da so tudi pozitivne stvari v tem zakonu, bomo videli. Dejstvo je, da Zakonodajno-pravna služba opozarja, da financiranje po občinah ni prikazano. Tako tudi ne moremo danes ugotoviti, ali gre za pravično rešitev ali gre za to, da so občine obravnavane v tem smislu enako, tega sploh danes ne moremo presojati niti ocenjevati. Tako da bomo videli, ko bo ta zakon zaživel, si pa res ne želim v prihodnje zakonov, ki so tako nedorečeni. Ne vemo kaj to prinaša za posamezno občino, ni obrazložitev, ki bi omogočale tudi potem posledično pravne postopke. Kriteriji se sprejemajo tisti, za katere imamo podatke, namesto, da bi se v tej državi enkrat ukvarjali s tem, saj smo v neki informacijski družbi, imamo Ministrstvo za digitalno preobrazbo, pa nimamo podatkov. Vendarle mislim, da bi se morali prvo tega lotiti in pridobiti v tej državi za teh dva milijona ljudi, ustrezne podatke, na vseh področjih, s katerimi bi lahko potem operirali ali pa je **30. Kajti, potem je težje seveda stvari nadzirati, tukaj pa smo res pri transparentnosti, ampak ne transparentnosti občin, ampak države. Hvala lepa.

torej kolegice in kolega izhajata iz občinskih krogov in zelo dobro poznata to situacijo, to stanje. Tudi sam sem prepričan, da je ta zakon narejen dobronamerno, kako dobro, boljše urediti ta sistem financiranja. Vendar me je pa spet zmotilo to, ko govorite, veliko smo se pogovarjali, zdaj bomo sprejeli zakon in bomo se še naprej pogovarjali. To zdaj ni rešitev. Zdaj ste se pogovarjali, potem ste sprejeli zakon, po zakonu ko ste pa nekaj sprejeli, boste se pa naprej pogovarjali. Torej mogoče bi bilo bolje ste zakon iti nekoliko kasneje in se potem, ko se že pogovarjamo, dogovoriti. Ker bo to enako, kot je bilo pri sistemu javnih plač, smo se pogovarjali, sprejeli zakon in se bomo naprej pogovarjali. Zdaj pa poslušamo zgodbe o nezadovoljstvu medicinskih sester in tako naprej. Ni tako dobro, kot ste trdili. Medicinske sestre trdijo, da ni v redu, kuharji trdijo, da ni v redu in tako in tako dalje. In se bojim, da bo tudi tako v redu. Zdaj kolega Brežan da, se strinjam, dajte občinam čim več možnosti financiranja, čim več bremena, ker bodo zelo dobro razporedili sredstva, vendar, ker bodo bolje ravnali z denarjem kot država, dajte jim potem več denarja. Zato je naš predlog iz dohodnine iz 1,5 na 2,5. Ne pa prenašati, torej z istim denarjem financiranja vedno večje breme, ker jih bremenite, bremenite jih financiranje nenazadnje tudi z omrežnino, elektrika, z višanjem plač in tako in tako dalje. In to prenašate na občine, ki pa imajo določen kos pogače in s tem potem morajo zmanjševati bodisi predvsem sredstva v financiranje v infrastrukturo in pa seveda druge zadeve, ki jih pač občina želi urediti. In sistem, po mojem mnenju, ko bomo lahko govorili o ustreznem sistemu financiranja občin, bo urejeno takrat, ko bomo imeli v Sloveniji po dolgih desetletjih končno pokrajine. Mislim, da je to ko se bomo pogovarjali o pokrajinah in ko bo sistem pokrajin vzpostavljen v Sloveniji, bo po mojem sistem financiranja potem tudi manjši Lokalni skupnosti, torej, kot so občine, bolje urejeno. država mora narediti določene izboljšane sisteme. Včeraj je bilo govora, zdaj vidim kolega Žana, glede OPN. Zakonsko smo dali prostorsko urejanje na občine, država pa jih jih pa dejansko s svojimi uslužbenci dejansko dejansko potem podaljšuje postopke sprejemanja OPN in potem bremeni delovanje občin. Dajte občinam to, naj urejajo svoj prostor, seveda pod določenimi kriteriji, ki zakonsko predpisani. In tako moramo urejati lokalno skupnost. Zdaj, tako kot sem že povedal, da pa lokalne ceste, torej, da to izvzamete iz sistema, to pa ni v redu. Tudi iz mojih področij so občine, ki so manjše in imajo po količini dela ogromno, ogromno cest, poglejte, predvsem Pohorje, Haloze in tako dalje. Ogromno denarja te občine namenijo za obnovo in vzdrževanje cest, bankin poleti, mogoče tudi gramoziranja, ker pač ni asfalta, potem tudi zimske službe in tako dalje. To so ogromni stroški. In če to ne bo pomemben faktor, bodo občine s tem zelo veliko izgubile, predvsem te občine. Tako da menim, ker je bilo govora, kako podpirate torej predloge, kjer bi lahko občine dobile več denarja, da je to naš predlog pravzaprav, ustrezen. En odstotek več bi dali občinam iz dohodnine, da dobijo več denarja, ker bodo po mojem mnenju, in to tudi dokazujemo sedaj, kako že v teh desetih, ko občine delujejo, bodo bolje razporedile denar, ki jih bomo dali občinam, kot to razporedi država. Mnogo, mnogo bolje, kajti občine najbolj poznajo, kateri objekt morajo obnoviti, kje morajo kaj postoriti, kako morajo urediti glede šolstva, glede predšolske vzgoje in tako in tako dalje. Mnogo, mnogo bolje kot to pozna država. Kar se pa razpisov tiče, so razpisi, ampak govoril sem o problematiki, da so razpisi preveč razkropljeni na več deležnikov in dobijo občine potem manj denarja. (Nadaljevanje) ta projekt, ker je premalo del sofinanciranja. Torej bi bilo po mojem mnenju bolje narediti razpis kjer bi bilo manj občin z večjim sofinanciranjem in bi potem to šlo vsako leto naprej. Mi imamo, ne vem, saj je bilo recimo glede športa, glede športne infrastrukture, ampak to so od 500 tisoč milijonov, to ne more občina niti nič, razen kakšnih nekih stez pa nekaj kaj večjega, ne gre, nekih večjih športnih objektov, karkoli, ne gre, tudi pri ostalih zadevah. Kulturni, ja, se sofinancira, verjamem, so pa problemi, ker mora občina najprej dati svoj denar in ga tudi v proračunu predvideti za projekte, ker mora imeti projekte na zalogi, da potem lahko se na razpis prijavi in so spet nekateri stroški, potem se pa zgodi, da mogoče ali razpisa ni ali ne dobijo na razpisu, ali pa je delež tako majhen, da se potem občina ne odloči, da bi to financirala. To so težave, ki so trenutno v praksi, zato govorim, da bi pri tem sistemu financiranja občin mora biti. Delež denarja, ki ga občina, država nameni občinam večji in bi potem občine bolj kvalitetno razporejale ta denar. Zato je ta predlog, ki ga mi dajemo s spremembo 8. člena dejansko pozitiven v bistvu

Spoštovana predsedujoča, hvala lepa za besedo, cenjeni minister, cenjeni kolegi, kolegice. Zdaj mislim, da zelo zanimiva razprava o zakonu, ki je pomemben verjetno za vse nas. Torej, vsak od nas prihaja iz neke občine, ampak kar sam obžalujem je dejstvo, da skozi razpravo kolegov iz opozicije nisem uspel zaslediti kakšnih argumentiranih razlogov za nepodporo temu temu zakonu, torej tem sedmim spremembam, ki jih sam osebno podpiram. Torej tudi sam sem občinski svetnik, že dlje časa delujem v lokalnem okolju in mislim, da te spremembe, ki jih ministrstvo ustrezno naslavlja, prinašajo pozitivne spremembe. Zdaj na kratko bom orisal tudi svoje stališče. Zakaj je tako, torej, mislim, da prva stvar, ki ste jo pogosto omenjali je, torej negativno mnenje Zakonodajno-pravne službe? Jaz mislim, da v tem državnem zboru ni bilo veliko zakonov, kjer Zakonodajno-pravna služba ne bi imela pomislekov. Tako da zdaj izpostavlja to kot neko tako, bom rekel, sveto dejstvo pri tem zakonu, da prav gotovo so še stvari, ki se bodo naslovile tudi skozi paket zakonodaje, ki prihaja v prihodnosti. zadeva, ki je zame kot za pomurskega poslanca in poslanca, ki prihaja iz območja zelo, torej, bom rekel, dobro socializirano in bom rekel, kakovostno romsko skupnostjo v tej državi, zelo pomembna je sprememba 20.a člena. Torej dejstvo na katerega sami že dlje opozarjamo je ta poraba teh sredstev za evidentirana romska naselja. o tem členu je bila sprejeta, mislim, da leta 2021, da je samo recimo za oris. V mojem okolju, v moji občini leta 2021 iz naslova tega sofinanciranja prišlo do sofinanciranja v višini 57 tisoč evrov letos, torej leta 2025 je projekcija 570 tisoč evrov, to je indeks tisoč. Tukaj gre za ogromno sredstev in prav gotovo je prav, da se pogovarjamo o namenskosti teh sredstev, je pa res, da sem sam bil tudi s strani deležnikov v lokalnem okolju na nek način spodbujen k tej razpravi predvsem zaradi dejstva, ker se je po mojih informacijah v preteklih letih v ta poročila, ki jih je lokalna skupnost pošiljala uradu za narodnosti vpisovalo razno razne stroške. Med njimi je recimo zame osebno banalno, strošek romske občinske svetnice, ki je bil financiran iz teh sredstev, Mislim, jaz se vprašam, če smo mi, če smo še mi dihtno in mislim, da je prav, da se o tem pogovarjamo tukaj. Ne gre torej za nobeno lov na čarovnice, gre se za javna sredstva. Prav je, da se ve kam gre, ker konec koncev to so sredstva vseh davkoplačevalcev in vsak ima pravico v vsakem trenutku vedeti, za kaj gre. Prej ste govorili tudi o tem, da torej se iz tega ne financirajo samo stvari, ki so za Rome. Ja pa, glejte, saj se iz povprečnine na splošno financirajo stvari za celotno skupnost. Iz tega naslova 20.a člena pa se financirajo pač stvari, ki so posebni izzivi z vidika romske skupnosti. Tako, da sam tukaj ne vidim nobene težave in predvsem, kar si želim je, da bi iz naslova tega sofinanciranja prišlo do še boljšega uresničevanja. Torej naj si bo pravic, tudi odgovornosti z druge strani.

Na to se je treba odzivati. Pa tu nismo za to, da je šlo za lov na čarovnice, ampak če nekdo dela nezakonito, se ga ne brani samo zato, ker je naš. Stvari morajo biti urejene. Tako kot ste prej rekli, saj jaz se s tem čisto strinjam, s kriteriji pa vse, ampak konec koncev na nek način za normativno delovanje lokalnih skupnosti so zakoni in če se zakoni kot kriterij ne upoštevajo, potem imamo težave. Jaz se strinjam s kolegom Urošem, kar je povedal, da več sredstev, ampak tudi več odgovornosti. Jaz sprejemam to vaše mišljenje. Da mogoče da, prav gotovo katere skupnosti zelo dobro opravljajo svoje naloge iz naslova pristojnosti, ki jih imajo na podlagi predmetne zakonodaje. Sem pa tudi prepričan, da niso vse take. In je prav, da se pogovarjamo o tem, kako bi na nek način uskladili stvari. Midva sva se še, mislim, da nekaj mesecev nazaj pogovarjala tudi o kriterijih glede razreza povprečnine. Saj zdaj se nekam premikamo, ne da vidimo tudi to specifiko različnih občin, niso vse iste. Govorili ste, da imajo nekatere občine dva, tri milijone sredstev. Ampak čakajte, zdaj mi imamo v tej državi dva milijona prebivalcev, 212 občin, to pomeni povprečno 10000 prebivalcev. To pomeni, da ima povprečna slovenska občina iz naslova povprečnine trenutno 7 milijonov 250 - približno - prihodkov samo iz naslova povprečnine. A to ni malo denarja. Neodvisno od vsega to ni malo denarja. Zame osebno je pomembno vprašanje tudi naslednje: ali občine, ki so primerljive z vidika prebivalstva, geografske disperzije in vsega ostalega, zakaj imajo nekatere recimo 20 prebivalcev zaposlenih, 20 Ali obstaja neka realna uravnilovka, ki bi lahko povedala torej, kaj so tiste pristojnosti, kaj so naloge, ki jih konec koncev predmetni Zakon o lokalni samoupravi nalaga. In koliko je potrebnih zaposlenih, da se to opravi? Mislim, tukaj moramo biti pošteni, vseeno gre za javno. Jaz ne pravim pač, okej, tudi v gospodarstvu dela se vsakdo kakor želi, ampak tukaj gre za javni denar. Prav je, da se o tem pogovarjamo. Tudi kar se tiče tega ukrepa, da se zviša za 10 odstotkov na 15 odstotkov dovoljena zadolženost, če sem prav prebral glede na stroške predpreteklega leta. Pa se s tem moram strinjati. Da investicije, infrastrukturni projekti, ampak ne za tekoče stroške, ne za pokrivanje plač pa tudi za investicije, ki imajo širšo podporo v lokalni skupnosti. Jaz mislim, da s tem ni nič narobe, saj vsi verjamemo v našo občino, vsi živimo v občinah, ampak treba se je tudi povedati, torej, kaj so po eni strani, da pravice, po eni strani pravice. Saj glejte, leta 2021, če se prav spomnim, koliko je bila povprečnina, 624 evrov, 22, 628, če se prav spomnim, dvigne za 4 evre, trenutno je 725 evrov. To je skoraj stoodstotni dvig napram letu 2021 oziroma to je 15, 16 odstotkov recimo. Torej, prav gotovo, da sprejemam, je bila inflacija, so se dvignile plače, ampak tudi županom so se dvignile plače. Sedaj pa čakajte malo, kaj pravijo, tako bom rekel, naši južni bratje ne može jare i pare. Vi bi imeli denar po eni strani, v občinah pa ne bi imeli nobenih odgovornosti, pa ne gre tako. Jaz sem za to, da se prenesejo odgovornosti na lokalno raven, ampak se tudi mora vedeti zakaj pa na kak način pa kdo bo izpolnjeval. Predvsem pa, da je to v skladu z zakonodajo. Ker glejte, zdaj čisto iskreno, v občinah, kjer mogoče Računsko sodišče ugotovi veliko nepravilnosti pa so očitki o koruptivnih ravnanjih, pa sumi na razno razne nepravilnosti. Ja, tu se je pa, potem treba vprašati za zdravje. In sam tukaj stojim tudi na strani, da bi recimo sprememba Zakona o lokalni samoupravi, mislim da v 90. členu, ki govori o načinih kako se lahko tudi preveri ustreznost, zakonitost delovanja lokalnih skupnosti. Lahko bi bila predmet razprave, vsaj tako bom rekel, iskreno. Saj vsi spoštujemo županje, župane, tako kot verjamem, tudi oni spoštujejo poslanci in poslanke, ampak glejte, nismo mi svete krave. Tudi mi smo zavezani k delovanju po nekih kriterijih. Tako da sam mislim, da s to, torej s spremembo tega zakona ni čisto nič narobe. Že konec koncev, to sem hvaležen konec koncev tudi v našo pokrajino, v našo regijo, v mojo občino prinaša veliko več sredstev že sama sprememba, torej 20.a člena z vidika, torej ta sprememba stripa pol odstotka na 4,2 odstotka primerne porabe. Tako da, s tem že mi kažemo, da zaupamo našim županom.

Recimo jaz sem danes govoril z romsko svetnico, kolegico občinsko svetnico in je rekla, da absolutno podpira ta zakon. In mislim, da je ona tista, ki je izvoljena s strani pripadnikov romske skupnosti, v moji skupnosti seveda. Tako da jaz mislim, da se spet vrtimo na nek način vsaj malo glede vrele kaše. Čisto nič ni s tem narobe, torej s tem zakonom, ki se sprejema, sem vesel, da kot je povedala kolegica Kozlovič, nobeni občini nič ne jemlje, je pa seveda tako, kajne, kolegica Anja Bah Žibert je povedala, da s to zakonodajo oziroma s tem zakonom, da se bo spremenilo celotno področje romske, romske tematike, tako bom rekel, no. Mislim, zame osebno je to vsaj malo nezrela izjava.

Hvala lepa, spoštovana gospa podpredsednica. Spoštovani gospod minister s sodelavci, dragi kolegice in kolegi! Trideset let imamo v samostojni državi Sloveniji lokalno samoupravo. 4. decembra 1994 so bile prve lokalne volitve. Zanimivo, da je Državni zbor ratificiral evropsko listino o lokalni samoupravi približno dve leti kasneje. Ampak kakorkoli že, najbrž se strinjamo, ker je tudi kolega Uroš govoril o načelu subsidiarnosti, sem izraziti zagovornik načela subsidiarnosti. evropska listina o lokalni samoupravi, ki so jo podpisale članice Sveta Evrope že davnega 15. oktobra 1985, takrat še ni bilo Republike Slovenije, ampak daje nek okvir, daje nek fundament za lokalno samoupravo in države podpisnice, to želim posebej izpostaviti in razumite, da gre za neko zgodovinsko lekcijo, gre za vsebino; države podpisnice so se dejansko zavedale, da so lokalne oblasti eden od glavnih temeljev vsake demokratične ureditve. In tu je, tu je ta temelj, le pravilno ga moramo razumeti. In zdaj, če grem naprej, pa se bom ustavil samo pri enem členu Evropske listine o lokalni samoupravi, ker imamo takšno temo; to je 9. člen, ki govori o finančnih virih lokalnih skupnosti. Ne bom vsega prebral, lahko si ga najdete, Torej govori, 9. člen govori o finančnih virih lokalnih oblasti, v 5. točki. Za zaščito finančno šibkejših lokalnih skupnosti je treba uvesti postopke za finančno izravnavo ali druge ustrezne ukrepe za popravo učinkov neenake porazdelitve možnih finančnih virov in finančnega bremena, ki ga nosijo. Taki postopki ali ukrepi ne smejo zmanjševati svobode odločanja lokalnih oblasti na področju njihovih nalog. Saj to pravzaprav država Slovenija se ves čas, skozi 30 let trudi na takšen in drugačen način. V tem času smo doživeli kar nekaj, lahko rečem tudi tektonskih premikov v razvoju slovenske lokalne samouprave. Samo en podatek: na dan prvih lokalnih volitev, torej 4. decembra 1994, smo imeli vsega samo 147 občin, od tega 11 mestnih, danes, kot vemo, 212. Večkrat imamo tudi v tej dvorani kakšne nepoznavalce oziroma nasprotnike lokalnih skupnosti, pa ne zdaj samo v tem sklicu, tudi v preteklosti sem kakšno veliko županjo, tudi poslanko nekdanjega velikega LDS poslušal, torej njene aksiome, po njeno, da je Prekmurje nerazvito tudi zaradi prevelikega števila občin.

ampak to še zdaleč ne pomeni, da je število občin razvojna cokla, torej preveliko število občin, da je razvojna cokla. Ne drži. Jaz sem prepričan, da občine z vsemi svojimi organi, začenši z občinskim svetom, ki sprejema ključne odločitve, ki jih izvršilna veja oblasti, beri župan oziroma županja, mora izvajati, da dejansko pogledajo dobesedno vsak evro preden ga potrošijo, ga dvakrat obrnejo preden ga potrošijo. S tem se najbrž strinjamo in od tu izhaja dejansko tudi ta potrditev kako dobro bi bilo še bolje bolje razumeti načelo subsidiarnosti. Imeli smo v prejšnjem mandatu tudi, torej nadgrajevali smo Zakon o finančni razbremenitvi občin. Danes to seveda ni tema, spada pa seveda v kontekst tudi današnje razprave. Ta Zakon o finančni razbremenitvi smo od prvotnega predloga kar dobro razširili. Mislim, da so bili potem finančni učinki okrog 70 milijonov prihrankov na neki način našim slovenskim občinam. Današnje vprašanje, današnja razprava gotovo odpira tudi vprašanje skladnega regionalnega razvoja. Na to smo mi poslanci, ki prihajamo iz obrobja, posebej pozorni. Na nek način me tudi boli, da ko gledamo problemska obmejna območja in pogledamo deset najmanj razvitih občin v obmejnih območjih, ugotovimo, da jih je pet iz Prekmurja. Spet bo lahko kdo rekel, ja, ne vem, imate slabe župane, imate slabe občinske svetnike in tako naprej. Ne drži. Glejte, kolegice in kolegi, veste, da sem že najbrž precej tečen s podatki iz državnega proračuna za zadnja tri leta, 2023, 2024, 2025, ko ugotavljamo, da statistična regija Pomurje dobi z naskokom najmanj denarja iz državnega proračuna za financiranje projektov, daleč najmanj denarja, daleč najmanj denarja po glavi prebivalca. Lahko bo spet kdo rekel, nasprotnik Pomurja, ja, nimate absorpcijskih sposobnosti. Ne drži. Ampak o tem kdaj drugič, ko bomo govorili o skladnem regionalnem razvoju in pričakujem tudi pristojnega ministra, da bo prišel z zakonodajo, ki bo nekako intenzivneje naslovila prav to vprašanje skladnega regionalnega razvoja, ki nam pa res ne gre dobro od rok, res ne, ne glede na Vlado. To nam enostavno ne gre. Drugo je potem seveda vprašanje odgovornosti, se strinjam. Tu so kolegi že prej odpirali to vprašanje. In večkrat me kdo spodbuja in sprašuje zakaj imamo v ustavi napisane pokrajine in da jih ne realiziramo. pač ni politične volje ves ta čas, odkar smo to pokrajino zapisali v slovensko ustavo. Tudi predsednik Vlade doktor Golob je v začetku tega mandata rekel, da v tem mandatu pokrajin ne bo. Okej, pač politična odločitev, ampak ta zadeva bo seveda prinesla tudi odgovornosti. To naj, ni zdaj samo to, da narišemo pokrajine sprejmemo z dvotretjinsko večino zakon, to potem pomeni, da se pa moramo zavedati tudi svojih odgovornosti toliko bolj za razvoj regij. Jaz verjamem, da je predlagatelj zakona vložil veliko naporov

dejansko mogoče niso uspele s svojimi predlogi, to je gotovo zelo težko. Zdaj, če rečemo, aha, Skupnost občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije, ki predstavljata 195 občin, podpirajo zakon. Združenje občin Slovenije, ki pa zastopa interese 127 občin, pa ne. Tukaj že imamo eno konfuzno sliko, ker vemo, da so nekatere občine članica v dveh združenjih. Zdaj, kaj naj to poslancu pove? Nič, nič, lahko samo obžalujem, da ni prišlo do nekega soglasja med pogajalci, se pravi, med občinami in med Vlado.

Ker sem večkrat govoril o Pomurju oziroma v Prekmurju, najbrž veste, da bom posebej izpostavil tudi in pohvalil ukrepe za odpravo trajnejše nelikvidnosti in prezadolženosti občin. Najbrž, kot rečeno, poznamo vsi, kako delujejo demokratični procesi v lokalni skupnosti. Vsako pomembno zadevo sprejme občinski svet, župan to mora izvesti tudi gotovo zadolževanje, saj brez sklepa občinskega sveta ne gre. In verjamem v iskrene namene celotne Vlade, ne samo tukaj pristojnega, resorja za ta zakon, tudi verjamem v iskrene namene ministra za finance, gospoda Boštjančiča, da se bodo ti ukrepi za tiste občine, ki imajo res strahovite težave z likvidnostjo in to že dolga leta, da se bodo te zadeve čim prej tudi sanirale. Večkrat je bilo odprto vprašanje, romskih skupnosti. Moja kolegica doktorica Vida Čadonič Špelič je izjemna poznavalka tega, ker živi blizu romske skupnosti, tudi sam v moji občini Črenšovci poznam moje soobčane Rome. Moram reči, da se kar dobro štimamo. Nekdo je prej govoril, da je namesto, da bi denar šel za Rome, je šel, kako že, za krožišča, za asfalt. Ja, seveda je šel, seveda, mi smo v romskem naselju naredili vse in čisto vse, kar zadeva komunalno infrastrukturo, kanalizacijo, vodovod, asfalt, seveda še nek medgeneracijski center, kakorkoli se že imenuje, z izjemno dobro opremo, še več, konjsko štalo smo naredili kot občina, kupili dve ustrezni živali, z ustreznim vozom. Sem si kar predstavljal, da se bodo tu zdaj turisti vozili okrog po naši občini s konjsko vprego. Nekje pa smo zatajili. Nismo znali vzgojiti ljudi, ki bi te živali negovali. In kje so zdaj te živali? Končale so na najslabši možni način. Včasih je bil to fantastičen primer dobrega sodelovanja občine z romsko skupnostjo, tako da so pred leti ustavni sodniki, Ustavno sodišče je prišlo na regijski obisk kam, v romsko naselje. Ne ne me narobe razumeti, mislim, da občine znajo in v okviru svojih pristojnosti rešujejo pristojnosti in zmožnosti, rešujejo romsko problematiko, da pa je tukaj največkrat zatajila država, vsi lahko rečemo mea culpa. To, kar sem prej povedal, nismo znali vzgojiti, tukaj začnemo z osnovno šolo in tako naprej, pa zdaj to, zdaj to ni tema. Bo še veliko priložnosti, da bomo o tem kakšno rekli.

ker verjamem, da bo to zelo racionalno, zelo gospodarno porabljen denar. Občine ga potrebujejo. In ne bojmo se močnih občin. Močne občine pomenijo tudi močno državo. Kot rečeno, sam ocenjujem, da so v tem zakonu narejeni nekateri koraki v pravo smer. Prej sem govoril o ukrepih za odpravo strahovitih posledic nelikvidnosti posameznih občin. Še enkrat izražam pričakovanje, da se bo res, da se bodo ti ukrepi iskreno s strani Vlade predvsem izvajali. Da bomo rešili te občine, ki so dejansko finančno pod vodo.

Želite? V redu, potem odpiram prijave.

Sicer to ni obrazložitev glasu, ampak jaz bom vnaprej povedal, da zakona ne bom podprl. Ne bom pa podprl zaradi tega, ker mislim, da so tako naše skupnosti kakor tudi Poslanska skupina, ko se je zakon pripravljal, opozarjali na en problem obeh avtohtonih narodnih skupnosti in sicer, ki se nanaša na neposredno financiranje občinskih samoupravnih narodnih skupnosti. Iz tega naslova smo imeli v preteklosti, bom rekel, veliko problemov. Saj, bom rekel, zakon nekako določa, kako bi rekel, pristojnosti občinam oziroma županom, ki po mojem mnenju v določenih segmentih kratijo pravice madžarske samoupravne narodne skupnosti, seveda potem tudi italijanske. In menim, da je v teh vprašanjih ministrstvo, pa ne to sedanje, ampak že v preteklosti izbralo pot financiranja, ki je bilo verjetno za ministrstvo bolj enostavno. Podobna zgodba se mi, bom rekel, malo ponavlja tudi pri teh romskih vprašanjih županom. Jaz ne bom rekel, ne odobravam to, da se namenijo dodatna sredstva za financiranje romske skupnosti, nisem pa prepričan, da je to financiranje preko občin najboljša rešitev. Nenazadnje imamo tudi, Urad za narodnosti, ki je za to področje, bom rekel, tudi pristojno in verjetno bi se ti projekti lahko tudi drugače izvajali. Jaz ne želim, bom rekel, vse župane metati v isti koš, ampak če poslušam predstavnike romske skupnosti iz različnih občin, potem velikokrat slišim, da ta sredstva, ki so namenjena njim, župani pač ne uporabljajo vedno za namene, kot je bilo to prvotno namenjeno. Verjamem, da so tudi župani, kot jih je prej kolega Horvat omenil, da ki ta sredstva namenjajo za izgradnjo krožišč in tako naprej, ampak so pa tudi občine, ker so mi, bom rekel, predstavniki romske skupnosti zatrdili, da oni, bom rekel, teh sredstev oziroma v nekih razgovorih zakaj bi se ta sredstva najprej njih porabila. Niti niso bili nikoli vprašani in tako naprej. Torej, to je moj zadržek glede tega vprašanja. Da se pa malo še vrnem, bom rekel, na neposredno financiranje občinskih samoupravnih narodnih skupnosti. Jaz sicer tu cenim stališče ministrstva, ki je dalo jasno in enoznačen odgovor, ker če nekaj ne maram, ne maram, če nekdo zavaja, obljublja, potem pa tega ne naredi. Hkrati pa menim, da, bom rekel neposredno financiranje občinskih samoupravnih narodnih skupnosti je neke vrste ustavna pravica, vsaj po moji razlagi ustave in zakona. Razumem pa seveda tudi, bom rekel, delovanje Državnega zbora. In če v Državnem zboru nekdo nima večino oziroma večinsko podporo za določeno vprašanje, potem seveda vedno velja, da ima tisti, bom rekel, na svoj način prav. Je pa to vprašanje, s katerim mislim, da se bomo morali v bodoče ukvarjati, verjetno ne v tem mandatu Državnega zbora, ker smo

gre nasproti določenim interesom in seveda, če smo iskreni, potem v vprašanju teh financiranj imajo župani, kako bi rekel, po mojem v določenih vprašanjih večjo vlogo kot bi jih sicer po mojem mnenju morali imeti. Se pa tudi strinjam, ko župani nekako radi povedo, da država jim nalaga vse več nalog in jim za to ne zagotavlja dovolj sredstev, torej, mislim, da je to vprašanje financiranja občin, občin in lokalnih skupnosti, o vprašanjih o katerih se bo potrebno v prihodnosti se pogovarjati. Jaz pa mislim, da se bomo morali v prihodnje osredotočiti tudi na vprašanje tega neposrednega financiranja, da bomo imeli iz leta v leto, bom rekel, iz mandata v mandat odstope, kreganja med župani in tako naprej, ker dokler, bom rekel, v zakonu je zapisano, da ima dejansko župan pravico veta do financiranja madžarske narodne skupnosti, se mi zdi, da to ni ravno pravično, da ni nekako, kako bi rekel, v duhu Ustave, ker vseeno samoupravnim narodnim skupnostim, obema avtohtonima narodnima skupnostma, mislim, da zagotavlja Ustava pravice, ki bi jih morali potem zakoni in tudi drugi podzakonski akti nekako upoštevati. Hvala lepa.

Vesela sem, kot bi rekla dolgoletna občinska uslužbenka in nekdo, ki je že več mandatov preživel v občinskem svetu in bi rekla, da lahko, da lahko rečem, da živim z z občino in z občinskim svetom in vem kako delujejo tudi občinska združenja, da, vse občine so v teh združenjih in pravzaprav vsaka od naših občin je drugačna, to si moramo priznati in zato je težko, da bi rekli, da bi bilo vse občine oziroma vsa združenja vedno z vsem, kar predlaga ministrstvo, zadovoljna. Tukaj si ne delam utvar. Tudi na odboru sem že rekla, da mi je žal, da niso vsa tri združenja podprla tega zakona. V resnici pa, če pogledamo število občin, ki so v teh združenjih, jih je velika večina vendarle podprla in pravi, da, pravijo s tem občine, da za njih pravzaprav prinaša dosti novega, posebno kar se tiče zadolževanja, kar sem tudi že rekla, v stališču. Mislim, da smo si vsi, ki danes tukaj sedimo, poslanci in nam je do tega, da se naše občine razvijajo, da smo si vsi enotni, da občine v resnici dobro delajo in da so nianse seveda med njimi odvisne od tega, kako so velike, navsezadnje pa tudi od tega, kako sposobne župane imajo in kako so si ti potem pravzaprav tudi izoblikovali občinsko upravo. Ena stvar pa je gotovo, da vsem občinam, enaka, vedno dobijo od države premalo denarja. Zaradi tega, ker jim dejansko skoraj z vsakim zakonom nekaj naložimo in potem se to nabira, nabira in nabira. In mi smo zadnjič na naši občini Novo mesto računali, da naj bi bile slovenske občine v primerjavi s hrvaškimi, podfinancirane oziroma če primerjamo financiranje 1:3, da država tam za naloge, ki jih imajo občine, oni imajo seveda nekoliko drugačen sistem lokalne samouprave, daje veliko več Ali drugače povedano, spoštovani predstavniki Vlade, pa tukaj mislim tudi na ministra za finance, bodite milostljivi, ko se boste pogovarjali o višini povprečnine, zaradi tega, ker jih, jo bodo župani gotovo da dobro porabili, kajti, saj veste, da so direktno voljeni in kdo, 12.20** (nadaljevanje) konkretnih potreb in zahtev posameznih ljudi ali skupine posameznih ljudi, ki se povezujejo v najmanjšo enoto, to je krajevna skupnost, torej jih najbolje pozna in jih želi tudi rešiti. Tako želijo tudi župani, ki imajo na svojem teritoriju romske skupnosti, verjemite mi, rešiti njihove težave. In tudi če je navidezno kakšen evro usmerjen drugam, je to le navidezno, kajti tudi na koncu ceste in pločniki so namenjeni Romom, posebno če so narejeni v romskih naseljih. Tisto, kar mene in tudi našo občino pa pri tem zakonu moti, je to, da da se bojimo, da je v tem trenutku več neznank kot odgovorov. Glejte, ne smemo vedeti, koliko je Romov, ne smemo vedeti, kje so prijavljeni, ne vemo, kaj je v resnici naselje, kaj je pa samo posamezna hiša, to se pravi, veliko neznank je, kako bomo dejansko prišli do denarja, ki ga bodo na osnovi sklepa vlade kasneje tudi občine dobivale za prepotrebno reševanje romske problematike. In tisto, kar sem že enkrat rekla, ne, ne administrativno, ne rešujejo se problemi nobeni terenski, posebno ne ti povezani z romsko problematiko, v pisarni sredi Ljubljane, rešujejo se na terenu, tam, kjer nastajajo. In

razpravo torej dajem 10. in 17. člen ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne, zato zaključujem razpravo. Sedaj dajem v razpravo o 18. člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ni interesa, zato zaključujem razpravo. O amandmajih bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora odločali čez pol ure v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda in 28. sejo Državnega zbora,

Hvala